kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru, srdačno vas pozdravljam. Nastavljamo sa radom na 12. plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora. Pozdravljam predstavnike Vlade, ministra financija i njegovog zamjenika. Najavili smo da krećemo sa rebalansom proračuna. U skladu sa tom najavom idemo na: - A) Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu B) Prijedlog izmjena i dopuna financijskih planova za 2014. godinu: - Hrvatskih voda - Hrvatskih cesta C) Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu (konsolidirano) D) Obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu; akata je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja Izmjena i dopuna Državnog proračuna primjenjuju se odredbe članaka 211., 212. i 213. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Hrvatskoga sabora. O prijedlozima akata raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za poljoprivredu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za gospodarstvo, Odbor za obranu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za regionalni Odbor za regionalni razvoj i Fondove Europske unije i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Dakle skoro više od polovice odbora što je dobro. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskoga sabora primili ste na sjednici. Podsjećam na članak 38. Zakona o proračunu prema kojem se sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predložene Izmjene i dopune državnog proračuna ne smiju preći utvrđenu svotu dopuštenog manjka državnog proračuna. U tijeku rasprave o Izmjenama i dopunama državnog proračuna podneseni se amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih Prijedlogom izmjena i dopuna državnog proračuna mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna. Gore navedeni prijedlozi amandmana ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret dodatnog zaduživanja. S time u vezi upozoravam da će u saborsku proceduru biti upućeni samo oni amandmani koji su podneseni u skladu sa Zakonom o proračunu. Rok za podnošenje amandmana je do okončanja rasprave. U skladu sa člankom 2012. Poslovnika određeno je da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu 3 dana od dana rasprave. To znači da ćemo glasovati u petak. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno dati obrazloženje? Da. Poštovani ministar financija Slavko Linić. Izvolite poštovani ministre. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici. Zašto rebalans proračuna? Kod predlaganja proračuna za 2014. godini utvrdili smo nam posebno rastu rashodi i to iz rashoda što je 2014. godina godina punopravnog članstva u Europskoj uniji pa je razlog rasta tih rashoda i uplata u proračun Unije blizu 3,8 milijardi kuna. A isto tako ako budemo povlačili sredstva iz fondova potrebno je osigurati participaciju ili hrvatski udio pa je negdje rast tih rashoda bio blizu 5,5 milijardi kuna u državnom proračunu za 2014. godinu. U isto vrijeme nismo uspjeli osigurati gospodarski rast, nije se dogodio i izvoz na zajedničko europsko tržište pa je to razlog da pokriće tih rashoda nismo imali u većem većem gospodarskom rastu. Projekcija gospodarskog rasta za 2014. je bila 1,3%. Sve je Vlada ocijenila kao rizičan proračun pa je već u zadnjem kvartalu 2013. godine pristupila izradi kratkoročnih mjera za smanjenje deficita i i donesen je program kratkoročnih mjera već u 11. mjesecu 2013. godine. Pored toga ocijenili smo da ako želimo osigurati i gospodarski rast potrebno je povećati državna ulaganja i to prije svega u energetiku i željeznicu pa je izrađen i poseban program vladinih aktivnosti u povećanju državnih investicija. I na posljednjoj sjednici u 2013. godini Vlada je donijela svoje odluke o strukturnim reformama koje je potrebno provesti u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj policiji i reorganizaciji državne uprave i pravosuđa. Sve su to bile mjere koje je Vlada u zadnjem kvartalu donijela, ali nisu bile ugrađene u državni proračun 2014. godine iz razloga jer smo ga usvojili prije donošenja tih mjera. U isto vrijeme Europska komisija ocijenila je da su poremećaji u Hrvatskoj značajni, da jednostavno te neravnoteže u Republici Hrvatskoj su nastale prije krize, a kroz krizu nismo se uspjeli oduprijeti i negativnim učincima pa je to sve bio razlog da je Europska komisija donijela odluku o neophodnim mjerama za borbu protiv prekomjernog deficita u Republici Hrvatskoj. Tako da je od strane Europske komisije dana i preporuka Vladi RH da se prekomjerni deficit pokuša smanjiti ispod 3% u godinama četrnaestim, petnaestim i šesnaestim sa naglaskom da se veće strukturne mjere trebaju provesti u 2014. godini. Sve je to bio razlog da je Vlada odlučila odmah krenuti sa rebalansom proračuna kojim rebalansom proračuna htjeli smo na vrijeme osigurati veće veće i prihode i na neki način zaustaviti trošenje po originalnom proračunu, a da bi bili efikasniji u potrebnim mjerama konsolidacije u 2014. godini. U Hrvatskoj se dosta raspravljalo kako provesti politiku rebalansa proračuna gdje su mnoge sugestije bile da se sve uštede, a procjenjivalo se da bi uštede trebale biti negdje oko 7 i pol milijardi trebaju provesti na rashodovnoj strani što bi ipak imalo previše negativni učinak na gospodarski rast. Jer je evidentna ocjena svih stručnjaka da imamo prezaduženu državu, da imamo prezaduženo gospodarstvo, a na žalost imamo i prezadužene građane pa uštede na rashodovnoj strani od preko 7 i pol milijardi značile bi ugrožavanje bilo kakve domaće potrošnje i potražnje, a samim tim i vrlo negativne efekte na gospodarski rast u 2014. godini. To je bio razlog da je Vlada ocijenila da bi potrebne uštede trebalo postići jednim dijelom na povećanju prihodovne strane, drugim dijelom na smanjenju rashodovne strane. Vlada se odlučila da svoje prijedloge rebalansa načini na taj način da pedeset postotne uštede postignemo sa povećanjem prihodovne prihodovne strane, a 50% na smanjenju rashodovne strane. I ovaj ovdje rebalansa proračuna je u biti rezultat takve ocjene Vlade RH. Pa da pokušamo objasniti što je to načinjeno na prihodovnoj strani, što na rashodovnoj strani. Na prihodovnoj strani smo ukupno povećali prihode za 6 milijardi kuna, ali smo isto tako izračunali da smanjenje rashodovne strane imat će i negativnu posljedicu na gospodarski rast, pa smo smanjenjem gospodarskog rasta na 0,2% imali i negativni efekt smanjenja prihoda osnovu PDV-a i poreza na dohodak što smo bili dužni umanjiti za oko 2 milijarde na prihodovnoj strani zbog pada gospodarskog rasta koji smo procijenili da ćemo imati sa uštedama na rashodovnoj strani. Tako da ukupni efekt povećanja prihodovne strane je 3 milijarde i 980 milijuna. Što je to na što računamo da možemo osigurati povećanje prihodovne strane? Velike primjedbe su uvijek i od strane Europske komisije i monetarnog fonda, da nam je baza oporezivanja premala i da smo se usredotočili uvijek na cijenu rada i rezultate poslovanja rada, a da malo zahvaćamo neke druge poreze pa je to bio razlog da smo povećali poreze od dobitaka igara na sreću, pa smo ocijenili da trebamo povećati koncesijske naknade i isto tako smo ocijenili da s obzirom u prethodne dvije godine nije bilo dovoljno ulaganja od trgovačkih društva, a ostavljene su dobiti u trgovačkim društvima da povećamo povlačenje sredstava iz naših trgovačkih društava za pola milijarde kuna. Također smo analizirajući prvi i drugi mirovinski stup došli do jasnog zaključka da svi oni koji idu u prijevremenu mirovinu i imaju beneficirane mirovine isplata ide iz prvog mirovinskog stupa, a uplate u drugi mirovinski stup, tako da smo ocijenili da je potrebno promijeniti tu praksu i uplate doprinosa vršiti u prvi mirovinski stup otkud se i isplaćuju mirovine, što je negdje na godišnjoj razini redovni prihod od 400 milijuna kuna. I ocijenili smo, u dogovoru sa mirovinskim fondovima, da povratimo sva pogrešno uplaćena sredstva koja se kreću negdje oko 5 milijardi kuna u naredne 2 godine, što znači u 2014. i 2015. godini. Pa smo za ovu godinu u dogovoru odlučili povući 2 milijarde i 800 milijuna kuna. Tako da sveukupno redovni prihodi u ovih 2 milijarde i 800 su određene promjene u načinu uplate sredstava u mirovinske fondove iako isplate se nisu mijenjale, one su onakve kako je zakonima bilo dosada S obzirom da ove promjene u mirovinskim osiguranjima i stupovima mirovinskog osiguranja su jednokratne uplate, uplate, jednokratni prihodi i da se ne smatraju strukturni prihodi i da ih ne možemo koristiti za strukturno strukturno smanjenje našeg deficita Vlada se odlučila na povećanje zdravstvenog doprinosa od 2 indeksna poena. A to znači da smo doprinose povećali od 13 na 15% i da je to u biti mjera koja jedina direktno ima negativnog utjecaja na konkurentnost hrvatskog gospodarstva iz razloga što samim tim zbog veće cijene bruto sata gospodarstvo će biti manje konkurentno. Ali je to opet strukturna mjera koja znači konstantne prihode pa je to razlog zašto smo odlučili se i na ovu nepopularnu mjeru opterećenja hrvatskog gospodarstva. je ovo računajući efekat na prihodovnoj strani od 3 milijarde 980 milijuna, što znači da negdje možemo slobodno istaknuti da su ti strukturni procesi na prihodovnoj strani oko 0,7 ili 0,8% i da u tom dijelu možemo reći da je negdje značajni dio prihodovne strane koja se može računati kao trajni prihodi učinjena konsolidacija na Državnom proračunu za 2014. godinu. Kad govorimo o rashodovnoj strani tada moramo reći da nije bilo lako naći na koji način smanjiti skoro skoro 4 milijarde kuna rashoda. Pa kad ukupno promatramo onda možemo zaključiti da smo sveukupno što smanjenje, što povećanje stvarnih rashoda imali efekat od oko 3 milijarde 500 milijuna kuna. Uvijek ostaje pitanje što od tih ukupnih smanjenja znače strukturni, a što ne strukturni. I u tom dijelu će Vlada Republike Hrvatske imati itekako veliku obavezu da sva ova smanjenja od negdje 3 milijarde i 500 milijuna u neto pokušamo obrazložiti u kom dijelu su oni strukturni, a u kojem nije. Evidentno je da po metodologiji koju upotrebljavamo u RH mi ocjenjujemo da je to oko 1,1% strukturnih smanjenja rashodovne strane i da veći efekat na smanjenju deficita smo upravo imali na rashodovnoj strani državnog proračuna. Ono što je učinjeno to je da smo smanjili rashode za zaposlene po osnovu dvije promjene i to promjene vezano za dužnosnike sa smanjenjem 6% primanja, a za ostale zaposlene sa ukidanjem dodatka za vjernost 4, 8 i 10%. I da je efekt tih mjera direktno na zaposlenima u državnim službama i obrazovanju 360 milijuna, a kad se doda tome i zdravstvo 170 milijuna što znači sveukupno 530 milijuna. Taj efekt se umanjuje i za povećanje doprinosa za zdravstvo za 250 milijuna kuna. Također smo pristupili smanjenju rashodovne strane materijalnih rashoda gdje je svako ministarstvo ponovno analiziralo sve ugovore za pojedine usluge, pogotovo s obzirom na zajednički obračun plaća što znači usluge IT tehnologije, isto tako racionalno korištenje poslovnih prostora i ostalih materijalnih izdataka pa smo uspjeli smanjiti svoju rashodovnu stranu na materijalnim rashodima 750 milijuna. Također su značajna umanjenja na subvencijama. Evidentno je da sustav subvencija u kojima su se jednostavno subvencije znale dijeliti na taj način da smo pokrivali određene dubioze i da nismo ih koristili onako kako treba bio je razlog da smo preko 700 milijuna umanjili subvencije. Neovisno da li ih je dijelila poljoprivreda, gospodarstvo, poduzetništvo, Ministarstvo financija ili nekakva politika vezano za ostale resore. Ocijenili smo da je potrebno i u tom dijelu učiniti napor i smanjiti svoja davanja. Posebno smo isto analizirali sve pomoći koje se daju iz državnog proračuna pa je u tom djelu smanjen određeni izdatak za projekte u poljoprivredi i regionalnom razvoju te aktivna politika zapošljavanja. Ocijenili smo da sa manjim deficitom i većim prihodima po privatizaciji možemo smanjiti i iznos duga pa smo također smanjili i kamate. Ocjena je bila da provedbom mjera racionalizacije u zdravstvu i strukturnih promjena u zdravstvu koje je dovršeno također možemo izvršiti određene uštede pa je u zdravstvu planirana ušteda od 720 milijuna. I na kraju smo ocijenili da dio projekata koji nisu prioritet također možemo smanjiti pa je u tom djelu smanjenje oko 360 milijuna. To je sveukupno blizu 4 milijarde kuna osim što smo ocijenili da moramo dodatno izdvojiti za mirovine 255 milijuna i isto tako naknade za nezaposlene 320 milijuna pa je to znači nešto manje od 3 milijarde i 500 kuna. Kod kompletnog ovog djela proračuna ocijenili smo da u ovoj godini idemo podmiriti i dugove iz ranijih perioda za Hrvatsko zdravstvo i te dugove smo ubacili u proračun. Kad promatramo te dugove po našoj metodologiji oni povećavaju rashodovnu stranu ali s obzirom da su to dugovi iz ranijih perioda kad promatramo ESA metodologiju ili usklađenje sa EU 3 milijarde 200 milijuna dodatnih sredstava za zdravstvo u ovoj godini rashod ove godine i zato se smatra da su ukupne uštede na prihodovnoj i rashodovnoj strani po metodologiji po metodologiji ESA 7 milijardi 500 milijuna kuna. To su otprilike osnovne karakteristike državnog proračuna i rebalansa koji se danas nalazi pred vama. Dvije riječi opet ja bih rekao oko rizičnih momenta ovakvog rebalansa. U razgovorima i sa Europskom komisijom osnovno je pitanje da li je realan rast od 0,2% ili nije realan rast. Pa ja bi dvije riječi o strukturi tog našeg procjene realnog rasta. Kad promatramo doprinos potrošnje države u države u utjecaju na gospodarski rast onda vidimo da je on negativan minus dva posto. Što to znači? Da upravo ovo smanjenje na rashodovnoj strani će imati negativan utjecaj pa će se negativna potrošnja države popeti čak na minus 2% u ovoj godini. To samo pokazuje da se išlo na veće rezanje rashoda da bi negativni utjecaj na gospodarski rast bio još veći. Isto tako ocjenjujemo da nije se uspjelo razdužiti građane Hrvatske, da su oni još uvijek veliki dužnici u RH, da nemaju mogućnosti povećati potrošnju u RH i da ne mogu imati veći doprinos u rastu domaće potrošnje pa kad promatramo i taj dio ocjenjujemo da će domaća potrošnja negativno utjecati na gospodarski rast a to je 0,8%. Prema tome, dva ključna faktora koja utječu na domaću potrošnju i domaću potražnju a to su potrošnja kućanstva i državna potrošnja imaju 2,8% negativni doprinos gospodarskom rastu u 2014. Pozitivni učinci koje očekujemo su ubiti povećanje investicija, posebno državnih investicija. I to je ono što ocjenjujemo da je Vlada načinila svoj program rasta u energetici, svog doprinosa u rastu kroz ulaganja u Hrvatske željeznice, u restrukturiranju javnih poduzeća i njihovim rezultatima rada o čemu Vlada mora itekako sada to Hvala vam. ostaje ono osnovno da li možemo napokon računati da sa europskim tržištem možemo imati veći izvoz RH u Europu jer i tu smo ocijenili da je izvoz roba i usluga može imati pozitivan trend i da to nije samo pretpostavka onda moramo reći da je cijelu 2013. godinu privatizirana brodogradnja imala ogromne probleme, da su izgubili se ugovori za navoze, da su navozi bili prazni i da jednostavno 2013. nismo imali značajnijeg doprinosa brodogradnje u izvozu. Da se situacija bitno promijenila 2014. godine, da su ugovoreni poslovi, da kroz programe HABOR-a nastojimo pratiti brodare koji žele naručivati brodove, da se pune knjige i da zaista možemo očekivati značajni doprinos i brodogradnje u izvozu RH. S druge strane da smo krenuli sa proizvodnjom i domaćeg vlaka i elektro i industrijom industrijom i da očekujemo da će i njihov doprinos u izvozu za ovu godinu imati značajnog udjela. I naravno kemijska i farmaceutska industrija koja jednostavno se polako sve više okreće prema izvozu. Znači, ocjene su analitičara Vlade RH da je mogući i realni rast kod uvoza roba i usluga. ta pretpostavka da su naše projekcije gospodarskog rasta pozitivne je ono što će biti najveći teret dokazivanja Europskoj komisiji s obzirom da je projekcija jesenja koja je dana opet pokazivala negativne trendove kad govorimo o o stručnjacima Europske komisije. I tu u tom dijelu je vrlo bitno istaknuti koliko su naše projekcije realne ili ne. Ono što također želim vrlo jasno reći, to je da imamo i potpuno konzervativni pristup u planiranju prihoda, što znači da ovaj trend gospodarskog rasta je vrlo konzervativno o prihodima

već prvi kvartal će pokazati koliko smo bili realni. Ono što želim istaknuti to je da je prva dva mjeseca naši prihodi porezni su veći nego 2013. godine. Prema tome, ocjena da smo ipak dosta realno i konzervativno procjenjivali prihode državnog proračuna. Koji su sada ukupni efekti na naš deficit sa ovakvim prijedlogom državnog proračuna? Naši bi ukupni prihodi sa ovakvim promjenama bili 117,064 milijarde kuna, a ukupni rashodi 130 milijardi i Što znači da bi po novom prijedlogu rebalansa deficit državnog proračuna uže države bio 13 milijardu 587 milijuna kuna ili 4,1% BDP-a. Ako se prisjećate, naš deficit po proračunu je 17 milijardi 463 milijuna ili 5,2% za užu državu. Sa ovakvim projekcijama deficita Vlada RH bit će u mogućnosti u '15. i '16. godini sa dodatnim mjerama postići uštedu i spustiti deficit deficit državnog proračuna ispod 3% BDP-a 2016. godine, a to je ono što je cilj Vlade i daljnjih programa na umanjenu prekomjernog deficita. Ono što je potrebno također istaknuti, smanjili smo i neke rashode na Hrvatskim cestama i rashode na Hrvatskoj vodoprivredi pa smo i tu ostvarili određene uštede pa smo i ukupni manjak državnog proračuna opće države smanjili sa 19,2 milijarde na 15,087 milijardi kuna ili bolje rečeno sa 5,8% po originalnom proračunu, sada smo ga spustili na 4,5%. To su opet, ponavljam pretpostavke da ćemo biti u stanju sa daljnjim mjerama konsolidacije, ali opet naznačujem i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani biti u stanju u naredne 2 godine spustiti naš deficit ispod 3%.

Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Pa uvaženi ministre, svi ćemo se složiti da je proračun zapravo ključni akt kojim se pokazuje politika Vlade i vizija Vlade kojim smjerom se želi ići. Ako je to tako onda je i neozbiljno i neodgovorno da mi negdje otprilike 2 i pol mjeseca nakon donošenja proračuna već radimo rebalans tog istog proračuna. Vi ste svjesni toga, početak svog izlaganja posvetili upravo pokušaju objašnjena zbog čega se već sada, ponavljam gotovo 2 i pol mjeseca nakon prošlog proračuna donosi rebalans. Rekli ste da su to između ostalog troškovi našeg članstva u EU, a to nije ništa novo. Pa mi znamo da smo ušli u EU, hvala Bogu od 01.07. prošle godine, prema tome to nije nekakvo novo otkriće. Kao obrazloženje ste spomenuli postupak prekomjernog deficita. Pa i to smo znali u vrijeme donošenja proračuna da će Hrvatska morati ići u postupak prekomjernog deficita jer ne samo da smo ovdje o tome razgovarali, nego je dapače premijer obrazlagao da to i nije nešto posebno, ta procedura prekomjernog deficita jer je već prošlo ili se sada u njoj nalazi više od polovice zemalja EU, članica EU. Prema tome zapravo postaje potpuno nejasno kako to Vlada, ponavljam, prije nešto više od 2 i pol mjeseca nije imala pojma o tome što će se događati danas i čini mi se da je to samo jedna poruka neozbiljnosti, lutanja koje će se nastaviti

Pa dozvolit ćete za razliku od vas, institucije kao što su Europska komisija i Međunarodni monetarni fond pohvaljuju Vladu za politike u 2012.i 2013.godinu i na tome kako su spriječili daljnju evaziju poreza, uveli disciplinu, kako su uspjeli 2012.godine spustiti deficit na samo 3,5%. Ali isto tako onda vrlo jasno naznačuju probleme zdravstva pa dodatnih 3,5 milijarde u 2013.godini pa sada opet 3200 u 2014.godini, pa isto tako 2013.sa milijardu 800 uplate u proračun Europe ovu godinu 3800, pa participacija za pojedine projekte, sve su to dodatni rashodi koje nismo našli u čemu, nismo našli opravdanje u gospodarskom rastu ili obrnuto, nisu pokriveni sa gospodarskim rastom Čujte, ja ću vam samo pročitati nalaz te Europske komisije, "Neravnoteže Hrvatske akumulirali su se u fazi ekspanzije do 2009., a za vrijeme krize i ulaska u recesiju bilo je nemoguće riješiti". je razlog neodgovornog ponašanja u vrijeme recesije. Prema tome mi probajmo shvatiti da ocjene prezadužena država, prezadužena privreda, prezaduženi građani ne rješavaju se tek tako lako. To su dugotrajni procesi, a očito po vama to se ovako radi, a ja vam velim vrlo neozbiljno. Prema tome, mjere Vlade u svemu tome su pohvaljene ali očito nisu dovoljno.

Prije svega proračun je naročito u ovim uvjetima u ovim okolnostima stvar čitave Vlade i vi ovdje gospodine ministre branite neobranjivo. Zato je premijer danas trebao biti ovdje umjesto da se klatari u Australiji i u Novom Zelandu, trebali su biti svi ministri vezani uz gospodarstvo, ministar zdravlja. Problem je gospodarstvo. Nije problem naći način na koji se želi provesti rebalans. Rebalans se provodi u nepovoljnim uvjetima. I sa dijelom onoga što je govorio ministar Linić se slažem, greške su učinjene na početku same krize kada se kriza nije priznavala. Međutim, rekli ste da je jedan od razloga za ovaj rebalans i uplata za EU članstvo. To je točno, pa mi smo znali i 2011., 2012.da ćemo morati i koliko ćemo morati uplatiti u EU članstvo. Govorili ste o jednoj stvari koja je podijelila opoziciju i vlast, a to je zdravstveni doprinos. Kada ste ga smanjivali sa 15 na 13% upozoravali smo na teške posljedice, danas isto u svom izlaganju niste priznali da su stvarno teške posljedice nastupale ovim nepromišljenim činom tim više da i HUP je kazao da nije tražio tu mjeru,

da li ministar financija može braniti ovaj rebalans onda bi samo jasno htio naznačiti da nažalost, Ministarstvo financija je uključeno u sve trenutke vezano za rad Vlade. Prema tome, što je naš problem? Privatizirana brodogradnja gdje smo na sebe uzeli 10 milijardi obveza, gdje smo uzeli da ćemo još dodatni pet milijardi osigurati za restrukturiranje te brodogradnje, da brodogradnja u 2013.godini je potpuno ostala suhih navoza. Da, to su sve mjere Vlade koji smo svi aktivno radili od Ministarstva gospodarstva, Vlade, članova Vlade pa do Ministarstva financija. Hoćemo govoriti o restrukturiranju željeznica koje su bile uništene, zapuštene, zaposlene bez ikakvih aktivnosti, bez ulaganja, bez ulaganja, da smo sve to restrukturiranje sada okrenuli. Ulaganje u putničke vlakove, ulaganje u infrastrukture, pokušaja rješenja HŽ Carga. Da, dvije godine teškog rada sa svim negativnim implikacijama na prihode državnog proračuna. sve su to aktivnosti koje zajednički rade svi članovi Vlade jel je naš posao restrukturirati privredu. Očekivati da ta privreda donese gospodarski rast, da donese razvoj, da zaposli ljude, da to je sve naš posao jer to netko prije toga nije odradio. I to ima negativne učinke. A što se tiče zdravstvenog doprinosa ja ću vam tisuću puta ponavljati, zdravstveni doprinos sa budžetom zdravstva nema veze. 2011.budžet 19,8 milijardi, budžet 2012. 19,2 svima smo smanjivali rashode. Budžet 2013. 21,4 milijarde, 2 milijarde više.

to u zdravstvu? Pa vidi se svaki dan, u zdravstvu se sve vidi, zdravstvo je bolesno pored povećanja kojega vi govorite od 2 milijarde kuna iz 2013.odnosno u 2014. Ali ono što sam htio reći je vaše naglašavanje pada gospodarskog rasta dakle problema u gospodarstvu sa vašim da kažem financijskim računom i izvješćem. Kao da, rekao bih odvajate taj dio ili kao da Vlada u ukupnosti kao što je rekao kolega Vukšić nije i odgovorna i za taj dio, za gospodarski rast. A vi putem financija i izračuna, dakle povećanja na prihodovnoj strani, smanjenja na rashodovnoj strani dakle pokušavate zapravo napraviti nešto što je nemoguće kada imamo pad gospodarskog rasta, kada imamo pad izvoza, pad BDP-a, pad proizvodnje, pad potrošnje i svega ostaloga. I ono što mi je posebno zapelo za uho je i vaše navođenje, kao i svim ovdje da je i ovaj pristojba za članstvo u Europskoj uniji jedan od razloga. Pa to smo znali još prije 1. srpnja 2013. godine, dakle znali smo i prije usvajanja proračuna prije 2,5 mjeseca kada je i ta stavka jasno bila poznata poznata i uračunata u proračun. Tako da sve skupa ovo je pokušaj prelijevanja pomalo iz šupljeg u prazno, znamo za stanje na željeznici, znamo za vrlo teško stanje željeznice koje nikuda ne vode, znamo za stanje u zdravstvu a kada ste govorili o poljoprivredi onda ste spomenuli da su smanjene pomoći u poljoprivredi. To se osjeti poglavito kod nas u Slavoniji na svakom koraku. Poljoprivreda je potpuno u zapećku ove Vlade Hvala lijepa. Hvala vam Veće udjele u proračunu Europske unije i veći rashodi po tom osnovu su svima bili poznati i nisu dvojbeni. Ostaje pitanje zašto nema izvoza u Europsku uniju jer od 1.7. naše tržište nije više Hrvatska, gospodarski rast se ne treba računati samo na hrvatskom tržištu jer je zajedničko tržište i Europska unija. I očito da je osnovni problem nekonkurentnost hrvatskog gospodarstva. I bitka za jačanje te konkurentske moći da bi se mogli pojaviti vani je nešto što do sada nije dalo rezultata, nije dalo rezultata. Zašto? Ostaje pitanje zašto. Pa onda ćete dobiti da je privreda zatvorila proizvodnju, da smo se okrenuli uslužnim djelatnostima, da smo se tamo preinvestirali u potpuno pogrešne investicije, ulaganja, da smo se prezadužili. A opet vas ja pitam, Vlada imala tri reprograma, borila se da ju financijski rastereti za dugove prema državi. Pa kada nije to bilo dovoljno išli smo i u predstečajne nagodbe, sve su to procesi koji su ekonomistima dobro znani. Svakodnevno se Vlada s time nosi. Pa smo smanjili parafiskalne namete, pa čak 2% zdravstvenog …/Govornik se ne razumije./… sve smo to načinili da gospodarstvo bude konkurentno nije ostvaren izvoz. To je ono što je problematično i to je ono s čime se Vlada svakodnevno bavi, kako oporaviti gospodarstvo da gospodarstvo zapošljavanje ljudi, novim investicijama i izvozom pokrije naše veće izdatke u državnom proračunu za članstvo u Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, vi ste pokušali objasniti poteze Vlade, međutim jedan ključni potez niste uopće se se pokušali dodirnuti ga i suštinski objasniti a to je drugi stup mirovinskog. Drugi stup mirovinskoga vam je ukupno 3 milijarde 200 na ovo vaše planirano povećanje prihodovne strane. Međutim, zakonodavna ta priča sa drugim stupom mirovinskog nije završena. Jer ako se ne varam po amandmanu Vlade svi oni koji žele ostati u drugom stupu mirovinskog imaju rok do kad mogu podnijeti zahtjev. Dakle mi danas donosimo rebalans, zapravo donijeti ćemo ga za tri dana, Vlada danas ovdje govori da će se sa tog osnova uprihoditi 2 milijarde 800 ove godine, 2 milijarde 800 sljedeće godine i da će se sa osnova neuplate 5% u drugi stup mirovinskoga uprihoditi ove godine dodatnih 400 milijuna a sljedeće godine dodatnih 500 milijuna. Prema onome što možemo pročitati i u medijima najveći dio ljudi u Hrvatskoj policiji, dakle hrvatskih policajaca koji su u toj kvoti beneficiranog staža ne želi da im se uzmu novci koji su njihova privatna štednja. I dakle mene zanima kako ćete nadomjestiti, kako ćete nadoknaditi, eventualno recimo neka 30% ljudi iz drugog stupa naprosto odluči da će ostati u njemu, oni koji imaju beneficirani radni staž. To vam je po prilici milijarda i 600, milijarda i 700, znači svake godine 750 milijuna i to je po prilici negdje oko 150 milijuna godišnje uplate. To bi znači bio izuzetno težak udar za ove projekcije koje ste vi podnijeli. I nije dobro da Vlada nažalost prilikom prijedloga proračuna predlaže određene prihode i rashode koji nisu iskomunicirani, koji nisu provedeni do kraja. I ti rashodi onda proizvode određene sudske tuže a o tome ću više u raspravi. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Slavko Linić. Ostaju vrlo jasne projekcije koje je Vlada predložila u ovom rebalansu. Ako se ne varam 2009. godine smo propisima vrlo jasno rekli da svi oni koji ulaze u prijevremenu mirovinu po beneficiranom stažu isplate idu iz prvog mirovinskog stupa. Vrlo jasno je to rečeno, napisano, istraživali smo. Prema tome, ako se građani odluče za drugi mirovinski stup to je njihov rizik. To je njihov rizik? Zašto je njihov rizika? Pa jer će dobivati manje mirovine. Dobivati će manje mirovine. Iz jednostavnog razloga što su plaće policajaca, vatrogasaca, vojnika male, nisu velike. Nisu velike. A s druge strane oni će raditi manje godina pa će uplate biti vrlo male. Prema tome, mi nemamo ništa protiv da mirovinski fondovi pokušavaju dobiti veći broj građana. Samo će morati građanima i objasniti zašto su ih doveli u težu situaciju. Prema tome, ekonomski onaj koji ide prijevremeno u mirovinu sa malim plaćama neće dobro proći u drugom mirovinskom stupu. I mi ni ne očekujemo da će biti veliki broj onih koji će ostati u drugom mirovinskom stupu jer nema nikakvih rezona, nema nikakvih ekonomskih opravdanja ako netko poznaje taj sustav. Prema tome, naše projekcije su upravo na tome da građanima se više isplati ostati u prvom mirovinskom stupu kao što je rješenje bilo i do sada. Pa se novac koji je uplaćen u drugi mirovinski vraćao u prvi mirovinski stup. To je jasno. Ali moramo još nešto znati. Ovaj model nije strukturni prihod pa se ni ne računa za odnose prema Europskoj komisiji. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre. Naravno da već onda u onom trenutku kad su se u ovoj dvorani dizale ruke za, protiv ili suzdržano vezano za državni proračun da smo znali i bez da nam je Vijeće Europske unije to kazalo što navodite u prvoj rečenici obrazloženja da ćemo morati ići u rebalans. Dakle, mjere koje danas predlažete ugraditi u rebalans proračuna od zdravstvenog osiguranja, odnosno doprinosa na dalje smo mogli učiniti i tada. Dakle, ja ne razumijem zašto onda sve te mjere, pa vezano i na predviđene rashode koji se dodatno ovdje obrazlažu recimo za mirovine ili one obveze prema brodarima. Zdravstvo ću ostaviti po strani. Zašto to nismo mogli učiniti tada kad se donosio proračun za 2014. godinu? I druga stvar, dakle traži se od nas i to je naša obveza smanjiti proračun za 7,7 milijardi kuna. Ovo je, dakle prvi korak. Kad gospodine ministre onda predviđate da bi eventualno išli u drugi rebalans? Jer po mom mišljenu, a i mišljenju mnogih stručnjaka koji puno više znaju jest da i ove predviđene prihode koje ste dosta optimistično predvidjeli jest teško ostvariti u ovoj godini. Dakle, zaključno činjenicom da te mjere koje danas predlažete nismo ugradili u proračun za 2014. samo na osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje smo u ovoj godini izgubili nekih 800 milijuna kuna, jer i sami predviđate da će prihod sa te osnove biti milijardu i 600 milijuna, a sljedeće godine 2 milijarde i 400 milijuna kuna. Dakle, mogli smo to onda učiniti i prije nekoliko mjeseci. Odgovor na repliku, poštovani ministar Slavko Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Pa već sam napomenuo da je Vlada kod donošenja proračuna ocijenila da deficit od preko 5% nije prihvatljiv, da nije prihvatljiv pa je to bio razlog da je Vlada sama krenula u donošenje i kratkoročnih mjera, posebnog programa investicija, a velim posebno dugotrajni posao je bio na strukturnim promjenama i reformama koje treba učiniti u zdravstvu, obrazovanju i koje treba učiniti u O mnogim tim stvarima ćemo razgovarati i raspravljati i u Hrvatskom saboru. To su dosta teške mjere. Te mjere su i u ovom trenutku valorizirane, pretvorene u brojke. Prema tome, to je razlog da sa valorizacijom svih tih brojaka mogli smo izraditi rebalans. tome, preko 5% deficita koje smo ostvarili i pokazali u proračunu bilo je nešto što je i samu Vladu zabrinulo. I slažem se s vama. Predložen je proračun za koga smo smatrali da će ga trebati mijenjati i mijenjamo ga odmah nakon prva tri mjeseca ove godine. Priča o tome da smo izgubili zdravstveni doprinos. Ne, zdravstveni doprinos je mjera koju uvodimo. Ne smatramo da je dobra, ne smatramo. Ona će ponovo nanijeti gospodarstvu dodatne troškove. Ti dodatni troškovi znači gospodarstvo će biti manje konkurentno, manje će imati šanse za proboj na europsko tržište. Ali je to mjera koju ocjenjujemo da trebamo donijeti. Zašto? Jer nam trebaju prihodi, da ne smanjujemo rashode. Poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević, replika. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa poštovani ministre, malo ste prije govorili o riziku. Moram vam reći da je zapravo na žalost od kad aktualna Vlada upravlja zemljom rizik živjeti i raditi u našoj zemlji, na žalost. Na početku svog izlaganja ste rekli jasno da zapravo ispada da je problem za državni proračun što smo ušli u EU. Ova Vlada zna, dakle dvije godine je prošlo od kad ste preuzeli vlast, godinu i pol dana prije ulaska u EU. Dakle, ne znam, možda cinično rečeno da premijer ode na par tjedana u Bruxelles pa da lobira tamo da nam se smanje uplate i da kaže da smo nesposobni, naime povući predviđena sredstva iz strukturnih fondova. Ali nije vrijeme za cinizam, jer je situacija zaista dramatična. Gospodarstvo je pred propašću. I umjesto danas da jašemo na Valu ulaska u EU da imamo povećanu količinu investicija, izvoz, da gospodarstvo raste desilo se sve suprotno. Sam rebalans, ovaj današnji rebalans je zapravo vrh sante leda, odnosno posljedica svega što je Vlada učinila krivo i ono što je propustila učiniti u protekle dvije godine. Nema reformi, ima novih poreza. Jednostavan rezultat je nema gospodarskog rasta i rast nezaposlenosti. Na žalost je to jasna dijagnoza. Dakle, jedino rasterećenje u ove dvije godine čim se hvali cijela Vlada, svi ministri, a to je smanjenje zdravstvenog doprinosa. Ukidate, dakle ponovno namet gospodarstvu, ponovno rast nezaposlenosti i vrtimo se u krug i jednostavno svi znamo to i vi znate da bez gospodarskog rasta se zapravo državni proračun ne može konsolidirati. No, jednostavno ono što treba zaključiti nakon ove dvije godine da aktualna Vlada ne zna kako pokrenuti gospodarski rast, ne razumije gospodarstvo u 21. stoljeću, tržišnu ekonomiju, ne razumije zašto bi netko investirao, zašto bi netko zapošljavao i očekuje stalno rast investicija u javnom sektoru. Naravno potpuno, potpuno pogrešno.

a ja ću vam čitati ono što vam strani stručnjaci govore, da vam to ja osobno dijelim i pozivam se na vaše greške. Znate, da istina je, ulazak u EU nanio je dodatne rashode u državnom proračunu. 3,8 milijardi kuna uplate u Proračun Europe i participaciju za sva povučena sredstva. Jer to što mi povučemo sredstva nisu prihodi državnog proračuna, to valjda znate. Nisu prihodi nego još moramo od 25 do 40% svojih novaca iz proračuna dati za te projekte, ali nisu prihodi. Što znači nama je Europa donijela dodatne rashode. Što je problem? Naš problem je da nemamo izvoza koji bi dignuo gospodarski rast pa bi taj gospodarski rast donio prihode koji bi pokrili rashodovnu stranu. A zašto nemamo gospodarskog rasta? E pa to je ono što vam ja velim, oni lijepo vele sve probleme ste stvorili u vrijeme dok je bilo dobro u Hrvatskoj, do 2009. Pa onda u krizi nije bilo potrebnih mjera da se suzbiju i negativni efekti te krize. Pa onda sva trgovačka društva s kojima smo bili vlasnici kao država nisu restrukturirana, nisu se bavili razvojem, nisu se bavili ulaganjem, samo su bila potrošačka društva. Da, tako ocjenjuju i brodogradnju koju ste ostavili i željeznicu i mnoga, mnoga trgovačka društva. Dobro su ih analizirali, pročitajte bit će dobro. A mjere Vlade u zadnje dvije godine se posebno pohvaljuju i u dijelu refinanciranja i reprogramiranja i u dijelu predstečajnih nagodbi. Vlada je imala program. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Sunčana Glavak, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre ja ću vas moliti da raščlanimo neke dijelove ovog rebalansa za koji neki kažu zapravo da je riječ o revolvingu Ako ja dobro razumijem ovo što ste vi govorili vaša je namjera da zapravo Vlada, odnosno država bude poticajni stvaratelj okruženja za gospodarstvenike, odnosno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo. Na gospodarstvenike te iste, poduzetnike i obrtnike vi računate da bi trebali biti oni koji bi smanjili ovu golemu nezaposlenost ili koji bi donijeli planirano povećanje prihodovne strane. Međutim, ja ne razumijem gospodine ministre kako ćete to postići kada preko milijardu i pol kuna upravo rebalansom proračuna pa moramo reći tu riječ zakida se gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo? Jačanje konkurentnosti gospodarstva, jedna stavka. Druga, podrška pripremi projekta za jačanje hrvatskog gospodarstva. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, razvoj poduzetničke infrastrukture i poduzetničkog okruženja. Zatim, provedba mjera za poticanje investicija malih i srednjih poduzetnika. Samo neke od stavaka vam govorim. Ali zato niste zaboravili, odnosno vaši kolege nisu zaboravili predvidjeti ponovno obnovu voznog parka, nadam se da ste to vidjeli, dakle ponovno se planira kupiti neka nova vozila. Aktivna politika zapošljavanja ne znam zapravo kako bi bila bitna kada se oduzimaju značajna sredstva. Ako se oduzimaju sredstva jednako tako osobama s invaliditetom odnosno za njihovo zapošljavanje i ne znam odakle povećanje mirovina pripadnika bivše JNA. Za Boga milog ja sam doista mislila evo da ćemo barem tu imati neko smanjenje. U svakom slučaju gospodine ministre hoće li biti još jednog rebalansa? I bojim se da će najveću cijenu ovog rebalansa platiti nezaposleni u RH i naše gospodarstvo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Slavko Linić. Pa ono što kratko mogu reći jer je sada vaš prigovor da smo možda previše rezali na potporama, subvencijama, ulaganju u gospodarstvo. Onda pogledajte stavku poduzetništva u originalnom proračunu pa ćete vidjeti značajni rast u odnosu na ostvarenje 2013. To je bio razlog zašto smo sada predložili manji rast, ali opet veći nego 2013. Ovdje se često govori i o smanjenju potpora poljoprivredi. Nije istina. Zaboravlja se da se ovu godinu povlači transfer od 700 milijuna iz EU, a smanjuje se oko 350 milijuna. Što znači da je veći iznos za poljoprivredu, veći. Da, smanjujemo brodogradnju. Ali ne zato što ocjenjujemo nego restrukturiranje brodogradnje je zajednički posao i Vlade i novih vlasnika. Koliko oni ulažu u to restrukturiranje? Mi ne možemo više od njih. A da ne govorimo o onim općim poticajima. Primjerice, Ministarstvo financija nema potrebe više da podupire kamatu od 1%, ne damo više. Ima HBOR, HBOR ima svoju politiku, kamata je ionako prihvatljiva u ovom trenutku i nema potrebe potpore. Znači, to su vam odgovori. Nisu bitna smanjenja kad promatramo ni poljoprivredu ni brodogradnju ni poduzetništvo. U odnosu na prošlu godinu 2013. ako gledamo ipak su to veća davanja. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Borić, replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo poštovani ministre ja se osvrćem na vaš dio gdje ste rekli da ne znate da li su točne procjene. Pa tko bi trebao znati da li su procjene točne u ovoj državi ako ne vi kao ministar financija? Jer se šalje poruka da se mi onda valjda ponašamo ili se krećemo ovdje u ovoj državi po nekakvoj inerciji, po onoj premijerovoj i da ništa ne radim nešto će se dogoditi. Mislim da to nisu dobre poruke i da to ova najbolja Vlada kako kaže potpredsjednica Vlade Pusić ne zaslužuje, ne zaslužuje katastrofalne rezultate. Ali i odnos vas kao ministra financija i premijera jer ja sam mišljenja da je ovaj rebalans upravo rezultat tog odnosa. Podsjetit kako je moguće da zdravstveni doprinos u istoj godini bude i 12, tj. 13 i 15%. Kako je moguće da PDV na ugostiteljske usluge bude u istoj godini 10 i 13%? Kako je moguće da vi kažete da su predstečajne nagodbe a premijer da će ih zaustaviti. Kako je moguće da vi tražite porez na nekretnine a neki drugi kažu da to ne treba. da vi kažete da novac fakulteta treba završiti u proračunu a neki drugi kažu da ne treba. Vama je pomoćnik vaš bio dobar, premijeru loš. Možete li zamislite financijske planove poduzetnika koji rade u takvim uvjetima. Svako dva mjeseca imamo drugačije parametre. Upravo to odnos izlazi iz tog vašeg odnosa s premijerom jer dok se on u Australiji, Novom Zelandu divi kengorima i maurima vi branite ovdje politiku Vlade a mišljenja sam da nemate dovoljno njegove podrške ni za jednu mjeru koju predlažete. Jesu li građani postali taoci takvog odnosa? Ja smatram da jesu i zato će i ova priča o rebalansu ja mislim završiti vrlo skoro. Ali vas na kraju želim pitati, imate li vi podršku premijera da možete i dalje predlagati ovakve ekonomske politike kao što je ovaj Odgovor na repliku, poštovani ministar Slavko Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Pa ako se ne varam, Slavko Linić ne predstavlja ministra financija nego predstavlja predlagača rebalansa proračuna, a predlagač rebalansa proračuna je Vlada RH. Dapače, Dapače, navedeni rebalans je prihvaćen jednoglasno na sjednici Vlade. Znači, to je dokument Vlade RH. Sve ove priče oko mog odnosa, odnosa premijera mogu prihvatiti da to je zabavno za medije medije ali da je to zabavno za vas, ostavljam vam da se zabavljate. Ja kao ministar financija moram reći da imam previše posla da se bavim ovakvim zabavama. Znate, voditi pregovore sa MMF-om da dobite pravo izvješće da ste vi i vaši suradnici za osnovno stanje ovome. Da, to je jako bitno. To trebate znati raditi i davati objašnjenje, da sa Europskom komisijom dogovaramo kako se boriti protiv prekomjernog deficita, i to treba znati. I pripremiti i proračun i rebalans proračuna i to treba znati, i voditi preko preko ja bih rekao pojedinih intriga predstečajne nagodbe. I sad zamislite, dobar dio, pogotovo vas se upire dokazivati da je to zločinački pothvat, da je to najveća pljačka, a zamislite Europska komisija model predstečajnih ocjenjuje da će obvezno sugerirati provedbu u svim zemljama EU. Da, to je to je razlika u politici, vama smeta da Vlada ima svoje programe, da se Vlada sa svojim programima bori da hrvatsko gospodarstvo vrati tamo gdje je bilo, samo vi ometajte Vladu ali baš jako u tome ne vjerujem da ćete uspjeti. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Darko Milinović, replika. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, vi ste započeli objašnjavat ovaj rebalans proračuna pitanjem, zašto rebalans proračuna? Pa on je satkan u jednoj rečenici, zbog pogrešne ekonomske politike i krivih procjena, zbog toga i ovaj rebalans proračuna. Da podsjetim, vi ste zapravo negdje, svake godine griješili u procjenama negdje oko 300%. Možete biti, ova Vlada može biti mister 300%. 2012. ste imali procjenu gospodarskog rasta od 0,8%, završila je sa -2%. To je tri puta pogrešna procjena, 300%. procjena je bila 1,8% na kraju je bilo -1%. Dodatnih 300% ove godine procjena je bila 1,3 sad ste je smanjili na 0,2 a vjerojatno ne i vjerojatno nego sigurno će biti negativna, to je dodatnih 300%. U tri godine ste 900% promašili u procjenama. No međutim, što se tiče ekonomske politike, pa sjetite se PDV sa 23 na 25%, to je dovelo na što smo mi upozoravali, do povećanja cijena, do smanjenja platežne moći stanovništva, zbog pada osobne potrošnje do takozvane odgođene potrošnje, danas vidimo i do deflacije i uprihodovali ste zbog te ekonomske mjere oko milijardu kuna manje u državni proračun. Doprinos sa 15 na 13% ste u dvije godine izgubili 5 milijardi kuna, dakle zbog PDV-a i zbog doprinosa vi ste uprihodovali manje 6 milijardi kuna i zato ste ušli u proceduru prekomjernog deficita. Pa sjetimo se one krilatice: "Svi na posao, posao za sve!", danas bi mogli reć: "Svi na burzu, burza za sve!", ili one druge: "U plusu tri plaće a ne da mi se plaće!", danas možemo reći: !"U plusu tri plaće, to je takva laž da mi se stvarno plaće." **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Slavko Linić. Ne bi ja o vašoj politici, na vama je da pokušate govoriti da je uvijek bitno sve uzeti gospodarstvu i to ste i radili, sve ste uzimali gospodarstvu, niste riješili brodogradnju, niste riješili, ostali ste sa dugovima 10 milijardi, 10 milijardi potpuno ne restrukturirano, pet godina ste šetali od Europe do ovamo i ništa niste riješili, Željeznicu ste potpuno uništili, devastirali, 38 km je bila brzina na Hrvatskim prugama zahvaljujući vama. To je vaš doprinos, a gospodarstvo nastojali ste ne rješavati, nek se samo brine o sebi. Da, Hrvatska Vlada na čelu sa Zoranom Milanovićem je rješavala probleme hrvatskog gospodarstva i riješila brodogradnju dobrim djelom rješava željeznicu, rješava i dubiozu u gospodarstvu. I znate što je interesantno? Svi vi pričate o PDV-u sa 23 na 25, interesantno nitko drugi. Nitko od stručnjaka. Što je problem? Zašto nema gospodarske tražnje u RH? Pa nema tko Pa nema tko kupovati. Zašto? Pa zato što ste zadužili gospodarstvo kojeg ste tjerali u potpuno pogrešne investicije, država je prezadužena i građani Hrvatske prezaduženi. Vi uopće niste rješavali te probleme jer ste smatrali da to ne trebate riješiti, za razliku od nas koji smatramo da sve to treba rješavati. U tome se mi razlikujemo. Tražimo gdje su osnovni problemi u gospodarstvu, a nije PDV problem, problem je da u Hrvatskoj nema kupovne moći jer smo u 8 godina svima nametnuli dugove, prezadužili ih, ne mogu ni živjeti. čuli argumente jednih i drugih, i Vlade i zastupnika i mogli ocjenjivati, arbitrirati o tim argumentima, a neslaganje sa izjašnjenim ne znači ometanje sugovornika, treba koristiti poslovniče mogućnosti, a ima ih puno. Nastavljamo sa replikama, poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, vaše uvodno obrazloženje ovog rebalansa proračuna konačna je potvrda, rekao bih promašenih odluka, da ne kažem promašene politike ove Vlade. Naime, kolega Milinović vas je podsjetio da ste 2012. godine, 2012. godine, odnosno 2011. godine prilikom predlaganja rebalansa, odnosno državnog proračuna za 2012. planirali rast od 0,8, epilog je pad BDP-a za 1,9%. 2013. ste planirali rast za 1,8, epilog je pad BDP-a za 1%. Prije 3 mjeseca, ću vas podsjetiti da ste nam ovdje u Saboru prilikom predlaganja proračuna rekli kako će rast u ovoj godini biti 1,3, danas rebalansom proračuna sami sebe demantirate i kažete da će biti rast svega 0,2%, a svakako da se ni taj rast neće ostvariti već će i u ovoj godini nažalost biti pad BDP-a u Hrvatskoj. Vi ste 2011. godine pompozno najavili mjeru smanjenja stope doprinosa na zdravstveno osiguranje sa 15 na 13% i tada ste kao kompenzacijsku mjeru u prihodima državnog proračuna povećali PDV sa 23 na 25. Danas kada smanjujete, odnosno vraćate tu stopu na 15% možda bilo bi korektno i pošteno da ste onda i onu kompenzacijsku mjeru vratili sa 25% PDV-a na 23%. Malo prije kolega Burić je rekao da ste u istoj godini povećali, odnosno najprije smanjili stopu PDV-a u turizmu, a onda je vratili sa 10 na 15%. Na 13%. Druga stvar, kada ste predlagali proračun prije 3 mjeseca, jedna od važnih mjera za rast gospodarstva u ovoj godini bila je najava povećanja investicija. Ovim rebalansom proračuna vi ponovno smanjujete

mislim nas interesira da li ćete do kraja godine pristupiti … rebalansu proračuna i što će to značiti za smanjenje prava zaposlenika u javnom sektoru i hrvatskih …? Ostaje pitanje gdje su problemi kada govorimo o gospodarskom rastu. Gdje su problemi? I u privatnom sektoru i u državnom sektoru. Da, evidentno da teške posljedice neuspješnog vođenja državnog sektora je tražio ogromne napore da se riješi i brodogradnja, da se pokuša riješiti željeznica, zračni prijevoz, da se pokušaju riješiti problemi u Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama i svemu ostalom. Evidentno da u Hrvatskim vodama smo imali vrlo brzo okretanje investicijama i rastu investicije za razliku od ostalih gdje nije bilo i očekujemo to u ovoj godini. Da, tu je osnovni problem. S druge strane, sve priče, bilo je projekata u energetici, u HEP-u, u ovome, onome, evidentno da i nije bilo, i nije bilo, da se radi na projektima. Kada govorimo o HŽ-u, isto tako. Hoćemo govoriti o INA-i? Što je problem sa INA-om, da jednostavno nema ulaganja u INA-u. Da, to su problemi koje Vlada pokušava riješiti i upravo kroz rješavanje tih problema, strukturnih problema, restrukturiranja i podizanja efikasnosti u trgovačkim društvima gdje smo mi vlasnici i pokazati kako se treba upravljati jer i to je državna imovina. Tu očekujemo gospodarski rast. I ono što je važno napomenuti, ne, iz proračuna rast investicija ne ocjenjuje se dobro jer je to veći rashod u proračunu, ali rast u investicijama u HEP-u, rast u investicija u Hrvatskim šumama, u nekim drugim, to je ono što mi želimo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Hvala lijepa, poštovani ministre. Na redu je zadnja replika poštovanog zastupnika Gorana Marića. Hvala lijepa. Poštovani ministre, etimologija riječi, kritika ne daje pravo na javno nasilje, ali ipak kada 5 rebalansa doživimo u 2 godine, onda i najoptimističniju osobu napušta i posljednja iluzija. Vi govorite ovdje da se rebalans donosi zbog povećanja rashoda, a zapravo ovi rebalansi povećavaju rashod i to za 130,7 milijuna kuna, a oni su i onako veliki. Samo primjera radi, 2002. činili su 35% BDP-a, 2007. smanjeno na 34% BDP-a i 2011. povećano na 36% BDP-a, a danas su 40% BDP-a. Takvo stanje je neodrživo i čini državni proračun infertilni, a nismo ni kune niti lipe uzeli nepotrebnim agencijama, njihovim intelektualnim uslugama, a kamoli necivilnim udrugama koje u milijardama kunama iznose. Predviđa se ovim rebalansom i povećanje gospodarske aktivnosti, interesantno niti jedan službeni dokument RH, a državni proračun je najvažniji financijski dokument, ne sadržava projekciju gospodarskog pada, a stalno imamo već godinama gospodarski pad. Zar nas to ne upućuje i ne upozorava? Ovo je ovakva projekcija gospodarskog rasta iako je za 0,2 ona zapravo više zaziva bolju budućnost nego je temeljena na realnim projekcijama makroekonomskim pokazateljima. A što se tiče ovih doprinosa za zdravstvo, smanjenje pa povećanje, ta me situacija podsjeća na situaciju u kojoj je netko najprije podigne prašinu, a onda se tuži da slabije vidi. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovani ministar Slavko Linić. **Linić,

pada. Pa onda ako je vaza jer ta koja je sve manja, onda očito da rashodi rastu. Prema tome ostaje pitanje što učiniti da se pobrinemo da dođe do gospodarskog rasta. I dobar dio vladinih mjera je upravo okrenut kako oporaviti i državni sektor gdje smo vlasnici, kako ga učiniti učinkovitijem, efikasnijim, kako ga okrenuti investicijama i zapošljavanje ljudi, ali isto tako i privatni sektor, nismo ga zapustili. U tri godine niz vladinih mjera je okrenut upravo privatnom sektoru, kako ih ponovo vratiti u proizvodnju i kako ih ponovo vratiti na investicijski ciklus. To su mjere. Nažalost vidimo da vrlo, vrlo sporo djeluju sve te mjere ali ćemo ih i nadalje primjenjivati jel je jednostavno to jedino rješenje. Ova Vlada se neće složiti da smanjujemo rashode, neće se složiti jel te rashode čine umirovljenici, čine zaposleni i čine oni koji su socijalni problem RH zbog malog broja radnih mjesta. I ne može se graditi RH režući takve rashode, nego obrnuto boreći se za nova radna mjesta i gospodarski rast. sa gospodarskim rastom, sa novim investicijama, sa novim radnicima tako možemo smanjiti učešće državnih rashoda u ukupnom društvenom proizvodu. To je politika Vlade RH. Hvala lijepa. Da li predsjednici ili predstavnici odbora radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Da. Poštovani Srđan Gjurković u ime Odbora za financije i državni proračun. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 64.sjednici održanoj 11.ožujka 2014.godine Prijedlog izmjene i dopune državnog proračuna kao matično radno tijelo. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspolagao je na sjednici i sa pisanim stajalištem Povjerenstva za fiskalnu politiku je sukladno odluci osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora obavezno zauzeti stajalište o primjeni fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Tri najznačajnije točke iz stajališta Povjerenstva za fiskalnu politiku su: povjerenstvo smatra da su makroekonomske projekcije ekonomskog rasta u prijedlogu izmjene i dopuna Državnog proračuna RH za 2014.godinu realnije nego kod donošenja izvornog proračuna, ali ujedno ističe postojanje znatnih rizika od neispunjenja očekivanog ekonomskog rasta. Ti su rizici povezani sa nepovoljnim kretanjima na kraju prošle godine, zatim uz planiranu fiskalnu konsolidaciju strukturne probleme u gospodarstvu koje priječe brzo obnavljanje rasta. Također drugo, povjerenstvo ocjenjuje da je Prijedlog rebalansa državnog proračuna dobar iskorak u smjer smanjenja fiskalnih neuravnoteženja u okruženju visoke razine javnog duga i potreba za financiranjem koje smanjuju fiskalni kapacitet zbog sve većeg iznosa kamata na javni dug. Također povjerenstvo očekuje objavu srednjoročnog fiskalnog plana iz kojeg će biti jasnija buduća hrvatska fiskalna pozicija. Povjerenstvo procjenjuje da bi ostvarenje proračuna u skladu s predloženim izmjenama i dopunama trebalo dovesti do ispunjenja privremenog fiskalnog pravila. Također povjerenstvo smatra da proces fiskalne konsolidacije koje treba promatrati dugoročno, sa boljom procjenom moći će dati nakon što budu poznate sve fiskalne mjere koje Vlada RH planira poduzeti do 2016.godine. Također na sastanku Odbora za proračun i financije Hrvatskog sabora iznijeta su sljedeća mišljenja, iznijeto je mišljenje da državni proračun za 2014.godinu i rebalans državnog proračuna za 2014.godinu nisu donijeti na osnovu određene ekonomske politike niti na temelju određenih sustavnih mjera već na temelju ad hoc mjera. ad hoc mjera. Uz prijedlog rebalansa državnog proračuna trebalo je prikazati bar osnovne projekcije za 2015., 2016.godinu. prema iznijetom mišljenju na raspravi

rebalans državnog proračuna morao biti izrađen u skladu smjernicama EU u skladu sa procedurom prekomjernog deficita u koji smo ušli. Međutim u proceduri prekomjernog deficita nalazi se ili je već prošlo više od polovice zemalja EU, tako da mi nismo nikakav izuzetak što se sada nalazimo u toj proceduri. Također u raspravi je istaknuto između ostalog da je prvi cilj ovog rebalansa državnog proračuna u proceduri prekomjernog deficita, smanjenje deficita sa predviđenih 5,8 u prvoj godini da dođemo do 4,5 …/Govornik se ne razumije./… BDP-a deficita u ovoj godini što je i ovaj rebalans ispunio. I kao još jedno mišljenje iz rasprave. Ukazano je da je ova godina obilježena ipak rastom bruto proizvoda što je skromno ali ukazuje na pozitivne trendove rasta gospodarske aktivnosti. Također je naglašeno da su u siječnju ove godine zabilježen i rast industrijske proizvodnje. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora većinom glasova 7 za i 1 protiv odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu zajedno sa pripadajućim aktima. Da li predsjednici, predstavnici drugih radnih tijela žele iznijeti izvješća? Ocjenjujem da ne. Otvaram raspravu. U raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Socijal-demokratske partije Hrvatske i poštovana zastupnica Dragica Zgrebec, potpredsjednica Doma. **Zgrebec, Hrvatska se teško nosi sa razmjerima krize i recesije jer ju potencira i loša gospodarska struktura. Od 2009. godine državni proračun bilježi visoke deficite, ubrzani rast javnog duga po svim osnovama te gospodarski pad i visoku nelikvidnost. Nažalost s prvim naznakama duboke krize nisu poduzimane adekvatne antirecesijske mjere, naprotiv negiralo se da kriza uopće postoji. To je utjecalo na produbljivanje krize i dovelo do toga da Hrvatska tek u četvrtoj godini gospodarskog pada počinje poduzimati ozbiljnije antirecesijske mjere i reforme. uniju Hrvatska mora poštovati određenu proračunsku politiku, definiranu mastriškim kriterijem, odnosno deficit mora biti ispod 3 a javni dug opće države ispod 60% BDP-a. izuzev dvije države sve članice Europske unije prolazili su kroz postupak prekomjernog deficita, provodili ozbiljne mjere i reforme koje su sa više ili manje uspjeha u kraćem ili duljem razdoblju svodile deficit i dug u zadane okvire. S obzirom da je ovo prva godina cjelovita prva godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji i da se nalazimo u postupku prekomjernog deficita potrebno je reći i nekoliko riječi oko toga. Dobili smo preporuke Vijeća koje se temelje na jesenskoj prognozi komisije koja predviđa deficit opće države u razdoblju 2013.-2015. iznad 3% i duga opće države iznad 60% BDP-a. Komisija upućuje na donošenje mjera proračunske konsolidacije koja će osigurati trajno poboljšanje salda opće države i kvalitete javnih financija. Cilj mjera treba biti jačanje gospodarskog rasta, stvaranje fleksibilnijeg tržišta rada, poboljšanje kvalitete poslovnog okruženja i učinkovitosti javne uprave. Mjere proračunske konsolidacije trebaju osigurati trajno poboljšanje salda opće države i kvalitetu javnih financija. Komisija upućuje na mjere koje daju prednost rashodima i ulaganjima u poticanje rasta osobito u okviru kohezijskog fonda i strukturnih fondova Europske unije te na poboljšanju poštovanja poreznih obveza i jačanja fiskalnog okvira. Temeljem ove prognoze Vijeće je 10. siječnja donijelo odluku da Hrvatska ulazi u postupak prekomjernog deficita. U preporuci Vijeće zahtjeva postizanje godišnjih proračunskih ciljeva koji odgovaraju minimalnim godišnjim poboljšanjem strukturnog salda odnosno ciklički prilagođenom saldu bez jednokratnih i drugih privremenih mjera od najmanje 0,5% BDP-a kao referentnom mjerilu. Vijeće donosi sljedeće preporuke za Hrvatsku. Prekomjerni deficit treba okončati do 2016. godine. Deficit treba svesti najmanje na 4,6% BDP-a u 2014., 3,5% u 2015. i 2,7% u 2016. godini što odgovara godišnjem poboljšanju strukturnog salda na najmanje 0,5% BDP-a u 2014., 0,9% u '15. ii 0,7% u '16. godini. Hrvatska treba utvrditi i provoditi mjere potrebne za smanjenje prekomjernog deficita do 2016. godine ali i koristiti sve neočekivane dobitke odnosno prihode za smanjenje deficita. Vijeće utvrđuje rok 30.4. ove godine do kojeg Hrvatska treba izvijestiti o strategiji konsolidacije a zatim svakih 6 mjeseci izvještavati o postignutom napretku sve dok se ne postigne potpuni ispravak prekomjernog deficita. Na kraju Vijeće poziva nadležna tijela u Hrvatskoj da provedu temeljitu reviziju rashoda u cilju racionalizacije izdataka za plaće, socijalnu sigurnost, subvencije i predvidi i predvidi dovoljno fiskalnih prostora za rashode kojima se potiče rast uključujući subvencioniranje projekata koji se financiraju iz sredstava Vijeće poziva na nastavak poboljšanja poštovanja poreznih obveza i povećanje efikasnosti porezne uprave, institucionalnog okvira javnih financija, posebnog poboljšanja višegodišnjeg proračunskog planiranja te nastavak provedbe strukturnih reformi u pogledu fleksibilnosti tržišta rada, nepovoljnog poslovnog okruženja, poboljšanja javne uprave. misija MMF-a osvrnula se na unapređenje održive fiskalne konsolidacije ukazujući da se nakon konsolidacijskih napora u 2012. godini manjak povećao u 2013. zbog zbog slabih prihoda, preuzimanja duga i dospjelih neplaćenih obveza državnih bolnica i poduzeća u državnom vlasništvu te troškova vezanih uz pristupanje Europskoj uniji nešto slično što je rekla i Europska komisija a kako bi se izbjegla prevelika fiskalna kontrakcija u kratkom roku. I misija MMF-a predlaže prilagodbu u tri godine pri čemu za 2014. naglasak stavlja na mjere na strani prihoda. I sada nekoliko rečenica o tome kako je strukturiran rebalans proračuna. Prihodi se korigiraju zbog nižeg rasta BDP-a od 0,2% što smanjuje prihode za 1,8 milijardi kuna. Prihodi se povećavaju za poreze na dobitke od igara na sreću, doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa mirovinskog osiguranja na ime beneficiranog radnog staža, povećanih koncesijskih naknada i povlačenja dijela dobiti trgovačkih društava kao prihod kao prihod državnog proračuna što je ukupno 5,8 milijardi kuna. Tako da ukupno povećanje prihoda u ovom rebalansu iznosi oko 4 milijarde ili 3 Rashodi se povećavaju za 103 milijuna ili 0,2%, a u strukturi smanjenja se odnose na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, pomoći i naknade, te ostale rashode i rashode za nefinancijsku imovinu u iznosu od 3,7 milijardi, a povećavaju se za zdravstvo i to uglavnom za sanaciju bolnica, nezaposlene, mirovine u iznosu od 3,8 milijardi. Tako strukturiranim prihodima i rashodima deficit se smanjuje za 3,9 milijardi, odnosno iznosi 13,6 milijardi ili 4,1% BDP-a, te uz deficit izvanproračunskih korisnika od 0,4%, deficit opće države za 2014. planiran je na razini od 4,5% što se uklapa u u preporuke Vijeća EU, dok će javni dug doseći razinu od čak 69,5%. Iako siječanj ove godine po objavi Državnog zavoda za statistiku pokazuje određene pozitivne pomake makroekonomskih pokazatelja kao što su rast industrijske proizvodnje, noćenja turista, trgovine na malo, izvoza, pada inflacije, za dugoročno poboljšanje pokazatelja gospodarskog kretanja treba i dalje poduzimati mjere financijske konsolidacije gospodarskih subjekata, ali i sanacije građana i njihovih budžeta na temelju čega se očituje rast proizvodnje i usluga i osobna potrošnja. Treba očekivati da će dosadašnje mjere koje se odnose na predstečajne nagodbe, reprograme poreznog duga, smanjenje parafiskalnih davanja, zatim oslobađanja plaćanja poreza na dobit za reinvestiranu dobit, praćenje strateških investicija što prije početi davati rezultate. Predstečajne nagodbe podržala je i misija MMF-a i Europska komisija koja je ovu mjeru preporučila državama članicama s ciljem održavanja nelikvidnih poduzeća Komisija naime od članica zahtijeva da ove mjere unesu u svoja zakonodavstva unutar godine dana. Do sada je ovaj hibridni postupak oživljavanja takvih poduzeća uz Hrvatsku provodilo još 14 zemalja EU. Rezultati predstečajnih nagodbi su za vjerovnike bolji od stečaja o čemu govore i podaci sklopljenih predstečajnih nagodbi do kraja prošle godine, jer se nagodbom osiguralo 53,3% potraživanja, a najviše su ipak otpisivale banke, a ne država. U strukturi poduzetnika koji su sklopili predstečajne nagodbe 93% su mali poduzetnici, obrtnici i slobodna zanimanja što zapravo demantira kritike da to rade samo veliki poduzetnici. Međutim, najvažniji rezultat predstečajnih nagodbi je očuvanje radnih mjesta, pa je tako za ta poduzeća u tim poduzećima ostalo raditi 22000 radnika. Značajne rezultate pokazala je i fiskalizacija za koju je također bilo puno otpora. U 2013. evidentiran je gotovinski promet veći za 2 milijarde kuna u odnosu na 2012. godinu. Usvojen i značajan zakonodavni okvir za investicijske aktivnosti donošenjem Zakona o strateškim investicijama, Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskih okruženja dok je Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata zapravo omogućuje i daljnje mogućnost prometa i stavljanja u funkciju takvih objekata. Kroz poduzetnički impuls u malo i srednje poduzetništvu u ove dvije godine kroz sufinanciranje ulaganja osigurano je oko 900 milijuna kuna, a samo je Hrvatska banka za obnovu i razvoj kroz dvije godine gospodarstvo posebno izvozno pratilo sa oko 18 milijardi kuna. Naravno to je značajno jer su ovdje niže kamatne stope, dakle povoljnije a i po ročnosti je povoljnije od onoga što prate poslovne banke. Izlaz iz dugotrajne recesije nije lak i brz, ali vjerujemo da će 2014. ipak biti godina konsolidacije i barem što se tiče rasta, ili će biti minimalan. Ocjenjujemo da neće biti pada gospodarstva. Gospodarski rast i zapošljavanje jedini su trajni i kvalitetni čimbenici rasta proračunskih prihoda i samo u takvim okolnostima moguće je smanjivati postojeće poreze, ali i širiti osnovicu za oporezivanje i drugih prihoda odnosno nekretnina i prihoda prihoda od kapitala. Ipak treba reći da se racionaliziraju i rashodi, smanjuju se dužnosničke plaće, neke naknade na plaće, uvođenje centralnog obračuna plaća, ujednačavaju se i racionaliziraju izdatci za zaposlene. Treba reći da su i podsjetiti da su ukinute i dužnosničke mirovine. Racionaliziraju se i materijalni i drugi troškovi uvođenjem centralizirane nabave. Osigurani su zakonodavni okviri za racionalizaciju i pojedinih i pravedniju raspodjelu novca za socijalne namjene. U kratkom vremenu biti će doneseni novi sustav u organizaciji sudova, pojedinih organizacijskih ustrojstava državnih upravnih institucija kao što su Carina, Porezna uprava, uredi državne uprave i slično što će donijeti daljnjem smanjenju troškova u ovom segmentu. Mjere za smanjenje kreditnog zaduženja kroz privatizaciju dijela nekorištene državne imovine, ovaj puta imamo inventarizaciju te imovine, ali i tzv. monetizaciju trebaju dugoročno utjecati na manje opterećenje proračuna za kamate. Pri kraju je i master plan bolnica. U ovom trenutku ministar upravo to i predočuje javnosti. I značajnija reforma zdravstvenog sustava. Sve to trebalo bi u tri godine osigurati da Hrvatska izađe iz procesa prekomjernog deficita. Usvajanjem predloženih izmjena Državnog proračuna za 2014. predstoji nam sad još i ocjena plana mjera od strane Europske komisije. Očekujemo da će se predložene mjere ugrađene u rebalans proračuna striktno provoditi i osigurati planirano smanjenje deficita u zadanom vremenu. Klub SDP-a prihvaća predložene izmjene Državnog proračuna za 2014. godinu sa pripadajućim dokumentima. Hvala lijepa. Sad idemo na tucet replika. Prva replika, potpredsjednik Doma poštovani Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvažena gospođo potpredsjednice vi ste očekivano branili ovaj proračun, ali postavit ću jedno pitanje vama budući da poštovani ministar nije odgovorio doslovno ni na jedno jedino pitanje koje mu je postavljeno bilo pa uključujući ni moje o tome koje su se dramatične stvari dogodile u zadnjih 2,5 mjeseca koje se nisu mogle i nisu znale ili nisu htjele predvidjeti prije 2,5 mjeseca pri donošenju prošlog proračuna do danas? Naime, mi i danas znamo da ni ovaj rebalans ne može biti konačni jer ponavljam biti će sasvim izvjesno, jer tako je najavljeno, da će se HZZO izdvojiti iz Državne riznice, prema tome u sljedećih 2,5 mjeseca mi ćemo ponovno morati raditi rebalans proračuna i ta besmislica sa novim rebalansima svakih 2,5 do 3 mjeseca uistinu djeluje doslovno smiješno. to podsjeća na onaj jedan okrutni i ružni vic o čovjeku koji je htio psu odrezati rep pa mu je da ga manje boli to rezao svakoga dana po jedan centimetar. To zapravo samo ukazuje na ponavljam nevjerojatno lutanje, neimanje nikakvih vizija o tome kuda bi hrvatsko gospodarstvo i Hrvatska općenito trebala ići, a na izjavu da Vlada ima programe moram reći da mi se čini da jedini programi koje Vlada ima su oni na državnoj televiziji. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana zastupnica potpredsjednica Doma Dragica Zgrebec. Kolega Reiner više uopće niste originalni u svojim replikama. Kakvog smisla ima rebalans proračuna u 2,5 mjeseca? Istog smisla kakvog je imalo 2009. godine kada je u 3 tjedna dva puta bio rebalans. Upravo stoga što je tada nova predsjednica Vlade pokušavala riješiti one probleme koji se nisu rješavali tri godine prije toga. Prema tome, za neke mjere potrebno je i vremena da se učine. A kakva je vizija bila gospodarskog rasta odnosno gospodarstva i ukupne državne politike pokazala je vaša Vlada 2011. godine kad je završila godinu s deficitom od gotovo 7%. Poštovani zastupnik Ivan Domagoj Milošević. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo Zgrebec pa uvažavam uvijek vaša racionalna izlaganja, međutim moram vas ispraviti. Dakle svima je poznata činjenica da 2011. smo imali dva kvartala gospodarski rast. Dakle, aktualna Vlada je preuzela upravljati državom odnosno gospodarstvom nakon što smo i tehnički izašli iz recesije. I upozoravali smo vas cijeli prvi i drugi kvartal 2012. na sve poteze koje radite da ćete nas vratiti, odnosno hrvatsko gospodarstvo, u recesiju. I dešava se to i otada neprekidno dvije godine. Stalno se očekuje gospodarski rast, ne znam po duhu svetome, a jednostavno evidentno je da aktualna Vlada i njezini ministri ne razumiju kako ostvariti gospodarski rast, otkud dolazi gospodarski rast, zašto bi netko investirao, zašto bi netko zapošljavao ili čuvao radna mjesta. Nestabilnost, odnosno nepredvidivost ekonomske politike i porezne politike, o tom sam maloprije govorio. Dakle, ova Vlada ukida jedinu mjeru koja je stvarno rasteretila gospodarstvo, osim što ste dakle digli PDV, objašnjavali ste da će spuštanje zdravstvenog doprinosa biti rasterećenje gospodarstvu i sada se i to vraća. Dakle, što je to? Poruka novi gospodarski pad, otpustite ljude, nemojte investirati. Što ako ne to? Pa da li razumijete nakon 5 ili koliko godina, dakle i ove dvije godine posebno privatni sektor je sve slabiji u odnosu na javni sektor, na javna poduzeća, tog privatnog sektora očekujemo novo zapošljavanje. Pa ne očekujemo u javnom sektoru valjda sljedećih ne znam koliko 10-ka tisuća radnih mjesta. Premijer nije trebao otići 2 tjedna u Australiju nego je mogao primiti ovdje jednu od najvećih australskih tvrtki McCory. Mogao je čuti zašto dvije godine ljudi nisu uspjeli investirati niti u jedan projekt za koji su se natjecali. Znate, podsjeća me ova Vlada kao bolesni shoppingholičar sve dublje i dublje upada u dug, nema kraja, sve povlači za sobom. Mislim vrijeme je netko da prereže kartice i da kaže ljudi dosta, ne može više ovako. da je 2011. godina bila tako sjajna kako vi kažete onda ne bi nastavak bio ovakav. Da smo imali 44 milijarde kuna blokiranih računa da je preko 6 tisuća tvrtki ušlo u predstečajnu nagodbu, trenutačno se ne mogu sjetiti koliko je takvih subjekata bilo u tri onih mogućnosti nagodbe za obročnu otplatu poreznog dugovanja i da je u drugoj situaciji su bila poduzeća onda bi sigurno rast bio i 2012. i 2013. i ne bismo danas bili u procesu prekomjernog deficita. Ali kolega Milošević, u dvije godine od vas čujemo samo kritiku, nismo čuli ni jedan prijedlog, racionalan prijedlog kako izaći iz gospodarske krize za razliku od nas koji smo u četiri godine mandata u opoziciji dali na desetke prijedloga zakona kako sanirati nelikvidnost, kako povećati gospodarski rast i upravo na tome što smo radili tih četiri godine u opoziciji, danas imamo i politiku koju vodi ova Vlada. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovana potpredsjednice, rekli ste da se Hrvatska teško nosi s krizom, to je točno, nosi se ali zato što se sve lakše nosi sa rebalansima proračunima kojih je praktički sve više i više. Naime, bilo bi lakše raspravljati o ovom rebalansu proračuna da je na dnevni red došla paralelno sa ovom raspravom i mini rekonstrukcija Vlade u onim resorima koji praktički nisu donijeli rezultate u reformama. Tada bi to bilo puno lakše i vjerojatno bi se i ovaj rebalans proračun mogao lakše prihvatiti jer bi barem bila neka garancija da će se jednog dana uspjeti u gospodarskom rastu. Naime, zanimljivo je vidjeti grafikone u biltenu HNB-a. Imate jedan grafikon iz kojeg se vrlo lijepo da hrvatski proračunski deficit kao što kažu naši ekonomisti, ekonomski teoretičari nije moguće zatvoriti bez oštrog povećanja proračunskih prihoda. Kako povećati proračunske prihode Vlada nažalost u ove dvije godine nije dala odgovor. Jedan od načina je vjerojatno i promjena ekonomske politike jer ovakvim stalnim, sve učestalijim rebalansima zasigurno nećemo se izvući iz krize. Odgovor na repliku, poštovana potpredsjednica Doma, Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ja mislim da svi možemo meritorno raspravljati o ovom rebalansu na temelju izvješća odnosno uvodnog izlaganja ministra i da nije potrebno da netko drugi još iz Vlade to obrazlaže. Slažem se s vama da izlaz našeg proračuna jest u povećanju prihoda a to znači, novu gospodarsku aktivnost, gospodarski rast itd. Vlada itekako vodi računa o tome, za razliku od razdoblja prije, kada smo imali gospodarski rast na krilima potrošnje i to na krilima potrošnje koja je bila zaduženija i građana i države. Danas, sve ovo što se radi najvećim djelom ide u prilog gospodarstvu koje ne može u kratkom roku izaći iz ovih problema što sam prije rekla od nelikvidnosti do pod niske kapitalitiziranosti, pod investiranja itd. pa samo podatak da je u tri godine će Hrvatska banka za obnovu i razvoj u temeljni kapital iz proračuna dobiti milijardu i 800 milijuna kuna a da je u prethodnih 8 godina dobila milijardu i 700 govori kakva je politika ove Vlade. Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora. Nemam biti namjeru originalan ali ću izreći jednu primjedbu i predložiti jedno rješenje. Rekli ste da se rashodi za zaposlene smanjuju i to je vjerojatno po vama dobra mjera kad je predlaže Vlada ali kad su je predlagali Laburisti tada je to bila demagogija. To je bio populizam, mi smo tražili da se solidariliziramo sa onima koji nemaju i da se poveća proračunski kapacitete. Slažem se s vama da su predstečajne nagodbe bolje od stečaja s tim da mislim da bi trebali mijenjati Zakon o predstečajnoj nagodbi i to pod hitno. I predlažem a i predložit ćemo tada i amandmane kada će se mijenjati a i najavljeno je iz Vlade da će se mijenjati kad stopa, kad kod otpisa dugova, kad se primjerice otpisuje 50% duga država bi trebala otpisati 50% PDV, sve ono što je plaćeno na to, jer su ljudi, nisu dobili ni kunu. I druga stvar koja, ono što se oprašta, trebalo bi se upisati u vlasničku strukturu i slažem se s mjerom koja se kritizira jako da se vrati na staro, povratka na staro i to je doprinos za zdravstvo, s 13 da se poveća odnosno vrati natrag na 15 s tim da napominjem jer zdravstveni sustav treba čuvati kao oko u glavi. Mi smo upozoravali, Laburisti su upozoravali na to da na konto smanjenja za dva indeksna poena zdravstvenog doprinosa neće se zaposliti niti jedan radnik. Bili smo u potpuno u pravu. Pa ova politika smanjenja izdataka za zaposlene unutar proračuna svodi se ne samo na smanjenje dužnosničkih plaća nego i na određene dodatke koje su primali zaposleni koji su financirani iz državnoga proračuna i to je u jednom smislu sustavnije nego ono što ste vi predlagali samo kroz jedan zakon, možete biti zadovoljni da je u jednom djelu vaš prijedlog i prihvaćen. Što se tiče predstečajnih nagodbi mi smo u nekoliko navrata dorađivali ovaj zakon i vjerojatno će ga trebati i dalje dorađivati. Otpis potraživanja ne može ići u temeljni kapital, ili se upisuje u kapital ili nema otpisa, znate to je kad idete u temeljni kapital onda ne otpisujete potraživanje. Možda to vama nije do kraja jasno ali to je tako. I zato više volim na ovakav način vodimo dijalog kako poboljšati situaciju u RH nego kad idemo samo na kritiku. Hvala. Hvala i vama poštovana potpredsjednice. Poštovani zastupnik Jasen Mesić replika. **Mesić, Jasen (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvažena gospođo potpredsjednice Sabora, pažljivo sam slušao što ste govorili i to sa tolikom mirnoćom kao da smo u suficitu 13 milijardi kuna a ne u deficitu 13 milijardi kuna. ta mirnoća se ne vidi samo u vašem govoru, recimo na HRT-u ne možete vidjeti ne možete vidjeti niti jednu emisiju vezanu za rebalans proračuna, nego jučer u tako udarnim terminima se rađe u glavne emisije stavlja tema "Izbori u Republici Srbiji", a ne da hrvatska javnost može vidjeti što se zapravo iz ovog rebalansa proračuna krije i što bi trebao biti jedan od temeljnih javnih interesa svih građanski i građana. Što se tiče konkretnih prijedloga i konkretnih mjera, nije točno da nismo davali konkretne mjere i konkretne prijedloge. Mogu vam u dva ili tri ministarstva govoriti o nizu prijedloga koje smo dali koji su mogli potaknuti zapošljavanje, mogli potaknuti rast u određenim segmentima što bi doprinijelo rastu, cjelokupnom rastu u RH, nikada ništa nije bilo prihvaćeno, bilo u amandmanima, bilo u ne amandmanima. Ovaj rebalans proračuna je jednostavno križaljka mogućeg, ono što je Ministarstvo financija smjelo politički dirati ili nije smjelo politički dirati i pokušalo je to prilagoditi tablicama da na taj način to odgovara prezentirati prema Europskoj komisiji. Na ovakav rebalans proračuna uvijek ćemo se vrtiti u krug i što su upozoravali kolege, ponovo ćemo imati rebalanse jer nigdje nećemo moći potaknuti gospodarski rast i ponovo će se ministar financija optuživati poduzetnike, privatne investitore da ne žele investirati, a držimo ostatke, a pokazat ću vam to u pojedinačnoj raspravi, što branimo, što u rebalansima proračuna diramo, a … i što može donijeti novu vrijednost. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana potpredsjednica Doma, Dragica (SDP)** Ni jedan problem na svijetu se nije riješio u galami i vici nego u jednoj mirnoj, razboritoj atmosferi pa ja se toga držim. Što se tiče, kažete dosta ste toga predlagali, i amandmanima, itd., pa upravo iz resora ministra financija je veliki broj amandmana upravo vašeg kluba je prihvaćen, dapače. Ministar je bio i vrlo zadovoljan kad su dolazili konstruktivni prijedlozi, međutim što se tiče nekih drugih prijedloga, pa nismo vidjeli ni jedan uobličeni prijedlog koji bi došao u pisanoj nekakvoj formi, to što ste možda vi pojedinačno nešto govorili, svaka čast, ali zaista iz vaših redova nismo dobili u ovome mandatu ama baš niti jedan uobličeni prijedlog kroz neku zakonsku inicijativu. replika. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovana potpredsjednice, vi ste govorili u onom svom uvodnom dijelu da je cilj u principu otvaranja radnih mjesta, povećanje gospodarske aktivnosti, onda samo u jednom segmentu je vrlo začuđujuće kada govorimo s jedne strane o tome, a s druge strane recimo ukidamo subvencije za drvno prerađivačku industriju. Malo je nelogično da se tako nešto događa. Ja ću reći da je u protekle 3 godine potpora poljoprivredi uskraćena za 2,3 milijarde kuna i taj se trend nastavlja i dalje. Zašto to govorim? Govorim zato što se radi o sektoru za kojega svi stručnjaci kažu da ima mogućnost najbržeg samozapošljavanja i razvoja. Mi dakle ili ne smanjujemo ili nedovoljno smanjujemo javnu potrošnju, opterećujemo dodatno građane i poduzetnike u povećanju prihodne strane proračuna, a tamo gdje bi trebali ustvari otpustiti malo ručnu i dati priliku, poticati da se otvaraju nova radna mjesta, tamo to režemo. Jednostavno jedno s drugim baš ne ide. S druge strane govorili ste također o mogućnostima iskorištavanja programa i novaca iz fondova EU. Evo ja moram ovdje skrenuti pozornost na jedan problem. Dakle, bit će i tu problema, treba rješavati neke zakonske stvari, treba mijenjati zakone. Recimo, Zakon o građenju se mora mijenjati jer će nam propasti stotine milijuna kuna iz projekata koji se pripremaju za fondove u infrastrukturi. Odgovor na repliku, poštovana potpredsjednica Doma, Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Očekivala sam kad ste se javili za repliku da ćete vi govoriti o poljoprivredi. Umišljam si da tu nešto više znam u odnosu na neka druga područja možda jer sam dugo godina i radila u poljoprivredi. Poljoprivredno radno mjesto je jedno od najskupljih radnih mjesta, da biste osigurali posao za jednog zaposlenog treba vam nekoliko milijuna kuna da bi mu osigurali sredstva za rad, od zemljišta do mehanizacije, prema tome to baš nije izvoz, masovno zapošljavanje, dapače, mi u poljoprivredi, mi smo morali smanjivati broj zaposlenih i povećavati u industriji, pogotovo u prerađivačkoj industriji koja će onda prerađivati viškove poljoprivrednih proizvoda koji ne mogu ići u Konzum, dakle malo drugačija politika se treba voditi nego što vi kažete. A što se tiče subvencija za poljoprivredu, vi zaboravljate da mi sada kao članica EU ćemo se morati potruditi da povučemo sredstva iz europskog i to i za direktna plaćanja i za ruralni razvoj koji je namijenjen ne samo poljoprivredi nego na razvoj ruralnih područja u RH. **Leko, Poštovani zastupnik, Đuro Popijač, replika. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice, mnogo ste truda uložili i kao što, evo kolege konstatiraju … u pokušaju obrazlaganja i onoga i pokušati braniti ono što je očito i što je netko rekao već, što je neobranjivo. Nabrajali ste sve ono što je Vlada manje-više činila tokom protekle 2 godine, međutim rezultati su sve ono drugo osim onoga što ste vi rekli. Dakle, vidimo do kud su sve te mjere i do kud su sve te aktivnosti dovele hrvatsko gospodarstvo i dovele hrvatsko društvo. Spominjete velika dostignuća predstečajnih nagodbi, zašto ne govorite o drugoj strani medalje te predstečajne nagodbe i koliko je radnih mjesta izgubljeno upravo zahvaljujući ovakvom modelu i ovakvom načinu provođenja ovakvog modela predstečajnih nagodbi? Procjena da je preko 50 tisuća radnih mjesta izgubljeno u srednjem i malom poduzetništvu zbog ovakvog načina provođenja predstečajnih nagodbi. Da li znate i da li ste uopće izračunali koliko je PDV-a uplaćeno temeljem računa koji su jednostavno obrisani u ovakvom modelu predstečajnih nagodbi malim i srednjim poduzetnicima? Koliko je obrta i poduzeća zatvoreno i koliko ih je danas u problemima zbog toga što niko nikom više ništa ne plaća? O tim efektima predstečajne nagodbe ne govorite. Naravno da vam je bilo u interesu razriješiti nekoliko vama važnih i bitnih, a posljedice koje trpe svi ostali o tome se šuti. Govorite da će taj model prihvatiti sve europske zemlje, to sigurno neće, prihvatit će samo eventualno ime. ali kome bi palo na pamet u Europi da prihvaća modele koje sami dužnici predlažu u svojim vlastitim rješavanju svojih nebuloza. A koliko bi bilo izgubljenih radnih mjesta da je umjesto predstečajne nagodbe išao stečaj? Stečaj koji traje 3, 5, 10, 15 godina iz kojeg se ništa ne naplati, koliko bi tek to bilo onda izgubljenih radnih mjesta? A činjenica jeste da je Europska komisija čak ne dala preporuku nego zahtjeva da zemlje članice EU umjesto u stečaj uvedu, pa ja sam vas slušala nisam galamila, uvedu jedan takav hibridni način za tvrtke koje su u nelikvidnosti, procjenjuju da godišnje oko 1,7 milijuna radnika radi u takvim tvrtkama u EU. I umjesto da budemo ponosni što smo uzor u nekim dijelovima i zemljama članica EU mi ovdje bagateliziramo i kritiziramo svaki potez koji radi Vlada.

govori o gospodarskom rastu. 2012.predviđali ste gospodarski rast zunami investicija, govorili ste o gospodarskom rastu od 2%, bilanca minus 2%. 2013.govorili ste o gospodarskom rastu plus 1,8%, na kraju godine vidimo da je 1% u minusu. Upozoravali smo i govorili smo cijelo vrijeme da nerealno planirate i da obmanjujete ne samo Hrvatski sabor nas ne možete obmanuti ali obmanjujete hrvatsku javnost. Pokušavate prikazati situaciju onakvom kakva ona zapravo nije. Prošle godine u 10.mjesecu kada smo govorili da je nerealno očekivati, smanjili ste taj predviđanje gospodarskog rasta za 2013.godinu ste smanjili sa 1,8 smanjili ste na 0,2% rasta. Tada smo vas upozoravali da će pad biti najmanje 1% kao što se i dogodilo. Imali ste najveći deficit u zadnjih nekoliko godina bez obzira na gospodarski pad, u zadnjih pet godina kao što ste rekli premda nije to točno zato jer 2011.smo imali stagnaciju, imali smo imali smo dva kvartala kao što je već rečeno u plusu, drugi i treći kvartal je bio 0,6 i 0,8% u plusu. Prema tome, nemojte opet obmanjivati da će doći do gospodarskog rasta jer evo i prijatelj vašeg premijera predsjednik HNB-a gospodin HNB-a gospodin Vujčić govori da će doći i ove godine do pada najmanje 0,5% dakle to su pokazatelji koji su realni. Kod predstečajnih nagodbi, nije to izmišljotina hrvatska, dakle postoje i u Americi predstečajne nagodbe ali tamo je sud sudionik. Da ste poslali nekoga na Pravni fakultet kada se odvijala rasprava o predstečajnim nagodbama vjerojatno biste čuli pravu istinu o predstečajnim nagodbama. Tamo sud sudjeluje u tome i odlučuje koje stvari vjerovnik koji ima pravo tražbina tko nema.

Molim vas ovako kolege, kolega Matušiću ako ne možete odtrpiti odgovor na repliku nemojte replicirati, pa nemojte dobacivati. na financijskoj konsolidaciji gospodarstva u ove dvije godine veliki broj tvrtki je konsolidiran na tome što u takve tvrtke koje prolaze predstečajnu nagodbu ulaze i strateški partneri kao što je i Dalekovod, jedan od najvećih izvoznika, ne proizvoda, ne usluga, nego pameti što se kaže. Na investicijama koje su financirane u ove dvije godine. one moraju dati rezultat, dakle ono što će biti završeno u investicijskom smislu davat će rezultate u narednim godinama.

Ali kada kažete da vjerujete da će u 2014.biti godina konsolidacije želio bih i ja vjerovati, ali projekcija ekonomskih kretanja se ne temelji na vjerovanjima nego isključivo na egzaktnim makroekonomskim pokazateljima. Imali smo najavu iz Vlade 2012.da će biti zaustavljanja negativnih trendova i blagog oporavka, a će 2013.biti godina gospodarskog rasta od 2,5 do 3%, a da će 2014.biti godina buma. Nije se ništa od toga ostvarilo. Ovaj rebalans koji se inače donosi uvijek kada nastupe i rebalans je posljedica nastupanja izvanrednih okolnosti. U vrijeme donošenje proračuna i uspoređujući današnje vrijem nikakve nisu izvanredne okolnosti. Rebalans je reakcija na izvanrednu okolnost a zapravo ovo je reakcija na neuravnotežen proračun koji se donosio. Temeljno načelo proračuna je uravnoteženost. Ako je on bio neuravnotežen a nije došlo do izvanrednih okolnosti onda dolazi do rebalansa. Bojim se da i ovaj rebalans ne bude zapravo uravnotežen da će se pokazati da je debalans a ne rebalans. Govorili ste o korištenju EU fondova i utjecaju na gospodarski rast. Činjenica je i to je ministar kazao da nisu prihodi ta sredstva iz EU fondova ali imamo 3,7 milijarda kuna rashoda samo u ovoj godini. ako ih povučemo nešto moramo još i na to sufinancirati i platiti. A onaj tko je u visoko pozicioniranoj dužničkoj situaciji nije, rezultat je nula. Nije povukao ni lipe. Znate kako u Njemačkoj zovu poziciju od koje nema koristi, a visoku društvenu poziciju? Titel ohne Mittel, to je podrugljiv naziv a i mi bismo mogli to koristiti nekima u Hrvatskoj. Govoreći o sredstvima Fondova Europske unije, naravno da ono ne ulazi kao prihod proračuna. Dapače, još je u jednom dijelu i rashod proračuna ali ona mora donositi koristi onome tko će koristiti te fondove. Ili ako će se koristiti za poticanje zapošljavanja imati ćemo veće prihode od poreza na dohodak. Ako će ići u investicije, investicije će davati novu vrijednost ponovno će biti i porez na dobit itd.. Dakle, a sve ono što se činilo u ove dvije godine i nešto više na konsolidaciji gospodarstva pogotovo izvozno gospodarstvo pa i kroz mjere koje je provodila Hrvatska banka za obnovu i razvoj koja je u prošloj godini što kroz direktna sredstva, dakle kredite i kroz jamstva koja je davala izvoznom gospodarstvu negdje oko 20 milijardi kuna samo u jednoj godini je otišlo, samo iz jedne državne institucije gospodarstvu, i to izvoznom gospodarstvu. Naravno da vi kažete izvanredne okolnosti kada se ide u rebalans, naravno, samo Hrvatska je predugo u izvanrednim okolnostima i to zbog toga što se u najtežim godinama krize kada su svi iz našeg okruženja poduzimali određene mjere mi nismo radili ništa. Dapače, ovdje smo mogli čuti ma kakva kriza, kriza nije bilo onda se jedanput preko granica prelila u Hrvatsku. Sljedeća replika, poštovani Josip Salapić, izvolite. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Uvažena potpredsjednice, dobro je, vi imate tu mirnoću i dobro je s vama razgovarati. Ono što bih rekao na početku, ovo izgleda kao uobičajeni dan u Saboru kada se govori o rebalansima proračuna. I ne bih htio govoriti o rebalansu kao nekakvome zlu koje je zadesilo vašu Vladu nego nažalost situacija zaista je takva da nam je jako teško. I ja sam jedan od onih zagovornika da je bilo potrebno na početku mandata uvesti strože i jače strukturne reforme. Čak toliko jake da možda bi i vaša Vlada izgubila izbore zbog toga ali sigurno obraz ne bi. Jer da je bivša Vlada nastavila voditi Hrvatsku isto bi se našla u istom položaju kao što se nalazi danas vaša Vlada. I tko god to kaže da bi drugačije taj ne govori istinu. Dakle Hrvatska se nalazi u teškom gospodarskom i tako je to već nekoliko godina. Nažalost, za razliku od naših susjeda mi se teško izvlačimo iz krize i to jednostavno ljudski treba priznati. Pa evo krenimo samo od prijedloga naše stranke kada smo se zalagali ustavnim promjenama da reformiramo državnu upravu, odnosno lokalnu upravu i samoupravu, da ukinemo nepotrebne jedinice lokalne samouprave, veliki broj općina, gradova i županija, da pokušamo zajedno sjesti za stol i konsenzus nam je neizbježan ako ćemo zaista raditi za dobrobit Hrvatske. Ako ćemo imati ovaj politički folklor da na današnji dan imamo 50 prijavljenih, jedni su za, drugi su protiv a nitko nije za ono što treba reći a to je da i ministar Linić vodi resor gdje zaista vodi ga u teškim okolnostima. I kada su u pitanju predstečajne nagodbe koje su spomenute ne treba zaboraviti da smo mi htjeli zaista spasiti posrnulo gospodarstvo s tom mjerom i da je oporba dala podršku tome. I mi smo zagovornici toga da ćemo uvijek takve mjere podržavati bez obzira koliko one dolazile iz vladajuće opcije ako su one dobre za Hrvatsku. Stečajni postupak je zaista predug. I ono što je žalosno i protiv sam toga, poneki suci previše ulaze u politiku i previše sprječavaju ono što je Hrvatski sabor donio. Mi donosimo zakone a suci su ih dužni provoditi i tumačiti na način

rashoda proračuna. Pa oštre rezove rashoda više ne zagovara ni MMF koji je bio svaki puta kada bi dolazio u neku zemlju pa i u Hrvatsku prvo je rekao režite plaće, mirovine, davanja, socijalna davanja itd.. Ove godine članovi misije MMF-a pa i ovdje u razgovoru u Hrvatskom saboru kažu stavite naglasak na prihode a pokušajte imati blaže rezove u rashodovnoj u rashodovnoj strani. Uz ovakve male plaće, male mirovine zaista nije moguće imati oštrije rezove u proračunu pogotovo stoga što imate i velike zahtjeve za socijalnim davanjima. Ono što nas najviše opterećuje u zadnjim godinama u proračunu je dramatičan rast kamata na kredite. I taj dio treba rješavati. I taj dio treba rješavati pa i na uštrb toga da država se riješi neke svoje imovine da bi otplatila kredite da bi mogla, lakše da tako kažem disati kroz rashode državnog proračuna. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice, naravno nije najstrašnija stvar na svijetu rebalans proračuna zato što je toga bilo, spomenuli se malo prije i rebalans evo u srpnju 2009., jedan put, pa drugi puta. rebalans služi tome da se pokušava stabilizirati državni proračun, znači taj brod da se pokušava stabilizirati da može krenuti punim jedrima na pučinu i to je dakako logično. spominjali ste što je također naravno jest činjenica da jedino gospodarski rast i u ovoj i u sljedećim godinama može dovesti do toga da krenemo punim jedrima naprijed, slikovito ću se izraziti. Ali u tom kontekstu spominjem ponovo ono što je malo prije rekao gospodin ministar Linić govoreći o povećanju stope doprinosa zdravstvu. Bono iskreno je rekao da će to biti novi teret za gospodarstvo, odnosno gospodarstvenike. Kako su oni jedini koji mogu otvarati radna mjesta to je dakako na neki način zatvoreni krug i kad se tome pridoda i činjenica da se uzima dio dobiti javnih poduzeća od kojih se također očekuju investicije, ali i gospodarstvenika očekujemo investicije jako je teško vjerovati da će taj rast ove godine biti i tih 0,2%. Dakle, to je ono što nas treba zabrinuti. Jer ako se to ne dogodi makar taj minimalni 0,2%, smanjena predviđanja onda se bojim da nećemo ostvariti ni predviđeno smanjenje deficita kako traži EU od nas, ali ni rast u sljedećoj i sljedeće sljedeće dvije godine. I mislim da oko toga se treba koncentrirati naša današnja rasprava, a te priče o tome je li to trebalo smanjiti što se tiče doprinosa ili nije to su sada kako se kaže tempo pasati. Ali sad se pokazalo da ta mjera… …/Upadica Stazić:

da zdravstveni doprinos se, odnosno zdravstvo se ne može financirati samo iz zdravstvenog doprinosa kojeg plaćaju zaposleni i dio umirovljenika sa višim mirovinama. I to i danas mislimo da je tako, treba tražiti nove izvore kako bi se financirao zdravstvena zaštita barem ona osnovna zdravstvena zaštita za osobe koje po ovoj osnovi nisu osigurane. Neki su bagatelizirali, rekli su ma šta je to smanjenje sa 15 na 13%, to neće otvoriti ni jedno radno mjesto. Pa ću sad ja reći, pa ni povećanje sa 13 na 15 vjerojatno neće otpustiti ni jednog radnika ako je to tako bilo bagatelno 4 milijarde kuna u dvije godine. Ipak su gospodarstvenici dobili značajna sredstva što se tiče smanjenje cijene rada u dvije godine. S obzirom da zdravstveni sustav je vrlo skup bez obzira na neku buduću racionalizaciju on će i dalje biti veoma skup. S obzirom na sustav zdravstvenog osiguranja ili zdravstvene zaštite kakvu mi imamo u Hrvatskoj to će i dalje iziskivati visoke troškove i ono će se morati uz zdravstveni doprinos kojeg će plaćati zaposleni financirati i iz drugih poreznih prihoda koje danas ne oporezujemo. I to će prije ili kasnije doći na dnevni red. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima nakon više od dva sata rasprave na redu je drugi klub, klub HDZ-a i poštovani Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo pred nama se nalazi peti rebalans u dvije godine. Nikada u povijesti Hrvatske države to se nije dogodilo. A na što nas to upućuje? Upućuje nas na prije svega nestabilnost planiranja, loše procjene, krive analize. Međutim, ovih 5 rebalansa proračuna ipak imaju nekakve zajedničke karakteristike. Dakle, prvo je da je Vlada tzv. fiskalnu prilagodbu sve ove godine kroz proračune i kroz rebalanse proračuna pokušala napraviti isključivo kroz povećanje poreza. Druga stvar što se tiče rashodovne strane smanjenje određenih rashoda nije bila posljedica strukturnih reformi nego ad hoc rezanja i rezultat toga je da je rashodovna strana državnog proračuna u odnosu na 2012. narasla narasla za 10 milijardi kuna. Uz to Vlada nastavlja lutati pokušavajući zatvoriti deficit, stvara nekakve nejasne situacije, stvara nesigurnost u društvu i stvara nesigurnost u gospodarstvu. I ono što su mogli jedino napraviti da su deficit, dakle pokušali smanjiti ali ne na rashodovnoj strani jer rashodovna strana definitivno po njihovoj potvrdi ne može se smanjiti bez strukturnih reformi nego su to pokušali napraviti na prihodovnoj strani. I u konačnici što imamo? I s tim bi praktički mogli stati sa ovom raspravom. Imamo prekomjerni deficit i imamo povećanje deficita kakav nikad u Republici Hrvatskoj nije bio. A da bi se ova rasprava mogla odvijat u jednom tonu koji ovaj Visoki dom zaslužuje i sa jednom dozom ozbiljnosti onda fali nešto ovom dokumentu koji smo dobili ovaj Visoki dom, a to je da se nikada nije dogodilo da je rebalans proračuna došao bez podataka iz prethodne godine. Zašto to govorim? Pa govorim iz razloga kad bi se usporedili ti podaci onda bi se mogli vidjeti i gdje su bile pogreške ekonomske politike i gdje je Vlada pogriješila i zašto ovaj rebalans proračuna. No prije nego što pređem na samu raspravu oko rebalansa proračuna. Ja bih gospodinu ministru, a isto tako i vama i sebi uputio nekoliko pitanja. Prije svega da li će deficit u 2013. biti 4,8% ili će biti 6,5% koliko kaže Komisija? To znači automatski puno više starta u 2014. i to znači da ovakav rebalans proračuna praktički ne pije vodu da bi zatvorili kriterije prekomjernog deficita. Ako tome dodamo da u prva dva mjeseca prihodi od poreza na dodanu vrijednost su manji 3,5% nego što su bili prošlu godinu onda je naša zabrinutost još veća. O informacijama iz sindikata, sindikati su dobili nekakve doduše u ovom trenutku nepravomoćne ali prvostupanjske presude oko žalbi oko smanjenja za plaće. I to je isto jedan od potencijalnih troškova koji sigurno da izaziva određenu zabrinutost. Međutim, ono što je najveći problem a to je da je udio javnog duga u BDP-u u 2013. u odnosu na 2012. narastao sa 56 na 67% ili 11% što se nije dogodilo niti u jednoj europskoj zemlji. Isto kao što se nije dogodilo niti u jednoj europskoj zemlji da je deficit u 2013. u odnosu na 2012. narastao. Međutim, s obzirom da ćemo krajem godine primjenjivati tzv. metodu ESA 2010 gdje će se HBOR, HAC, Hrvatske ceste uključiti u deficit države udio javnog duga bi mogao narasti na 87%, a to znači da Hrvatska sljedećih 10 do 12 godina se može oprostiti od bilo kakve pomisli ulaska u eurozonu ili uvođenje eura. To su činjenice. Činjenice o kojima treba raspraviti i činjenice koje su trebale biti polazna osnova za raspravu o ovom rebalansu proračuna. Ne pozivanje na ovo ili na ono nego ajmo razgovarati o činjenicama da nam 2015. ne bude imala još veće breme 2014. nego što nam 2014. ima breme 2013. No, što nam Vlada predlaže? Ključni ekonomski, super ekonomski potez je vraćanje doprinosa za 2%. Drugim riječima, to je javno priznanje jedne neuspjele ekonomske politike ili kako kaže jedan moj kolega javno priznanje kapitulacije ekonomske politike. Jer ako je to prije dvije godine bio ključni instrument za rasterećenja gospodarstva i povećanje konkurentnosti i razlog za dizanje PDV-a sad se ovo lakonski vraća bez nekakvih obrazloženja onda to jasno govori o tome kakve su bile procjene i kakva je to bila ekonomska politika. Dakle ponavljam, kapitulacija ekonomske politike. Takva politika nas je dovela do 385 tisuća nezaposlenih, takva politika nas je dovela do svih negativnih makroekonomskih pokazatelja i kolegice i kolege mi se možemo ovdje prepucavati koliko god hoćemo međutim činjenica je da smo mi 2011. imali gospodarski pad od 0,2%. Da ste ostali na toj razini mi ne bi bili u problemima u kojima smo danas. Što se dogodilo sa 2012.? Totalno krive procjene, ocjene i gospodarski pad onakav kakav je. Drugi stup mirovinskog, nešto o čemu se naprosto ne želi razgovarati. Ne želi se razgovarati da je drugi stup mirovinski kostur u ormaru za neke buduće vlade. Zašto? Pa zato što se ovdje stalno priča o nekakvim kosturima s obzirom da neke mjere su došle na naplatu u nekim drugim vremenima, tako i ovaj drugi stup mirovinskoga. Jasno se zna da će se sad povući sredstva koja je privatna štednja pojedinaca u mirovinskim fondovima u trenucima kad temeljem postojećeg zakona koji je donesen 2009., ja se tu slažem sa gospodinom ministrom, takav kakav je, njihova mirovina će se u nekim budućim vremenima isplaćivati iz državnog proračuna. I to je trošak u budućnosti koji neće imati prihod. Jer da je ovaj novac ostao u drugom stupu mirovinskog onda bi se on sutra povukao iz drugog stupa mirovinskog u trenutku kad se isplaćuju mirovine i bio bi prihod državnog proračuna. Vrlo interesantne su koncesije. Veli povećat ćemo koncesije. Kako? Uzet ćemo gradovima i općinama, smanjit ćemo ih sa 50 na 30%, državu ćemo povećati sa 30 na 50% i to je povećanje prihoda od koncesija. Pa kome se radi nered sa koncesijama na terenu? Jedinicama lokalne samouprave ili državi? I ono što je ključno, dva poreza. PDV i dobit. Da li su oni realno planirani gospodine ministre? Da li će akontacije što se tiče poreza na dobit koje su uplaćivane i da li će konačne uplate nakon 30.04. podmiriti To je pitanje na koje svakako treba dati odgovor. Međutim, vrlo je interesantna dobit od trgovačkih društava. Baš me zanima koje je to trgovačko društvo s obzirom da je Croatia najedanput u minusu 200 i još nešto milijuna, koje je to trgovačko društvo iz kojeg će se povući dobit? Međutim, vrlo interesantno će biti što će to HNB ponuditi ovoj Vladi, kolike novce s obzirom na praksu što je radila prethodnih godina? Jer ako HNB bude ove godine izdašnija nego što je bila sve prethodne godine krize onda je to nepošteno. Onda je to politički stručno i ekonomski neodgovorno. Jer kako se najedanput može dati veći dio dobiti HNB-a, a dosad se to nije moglo dati. Pa ja pamtim godine kada guverner nije htio dati niti lipu u državni proračun što se tiče dobiti HNB-a. I što se tiče I što se tiče prihodovne strane još jedna opaska, opaska koja je vrlo opasna. A to je da je ova Vlada najavila da će 2016. godine uvesti neke nove poreze. 2016. godina je mandat neke druge Vlade, ali najava tih poreza kolegice i kolege dovodi do nekih stvari koje će se sigurno dogoditi, a to je da će se slomiti tržište štednje, tržište kapitala i tržište nekretnina. I već se sad događa da ljudi oročavaju novce na kraći rok jer ne znaju što će biti 2016. godine. I zato ta poruka nije dobra i ona je loša. A što se tiče rashodovne strane proračuna ona je vrlo interesantna. Mi smo o mjerama prekomjernog deficita mi cijelo vrijeme pričamo da previše trošimo, međutim nakon svih ovih vratolomija naša rashodovna strana raste za 100 milijuna kuna. A znate zašto? Pa kao što prihodovna strana nije problem gospodarskog rasta i gospodarskih aktivnosti nego isključivo novog poreznog opterećenja hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva koji su i tako već opterećeni do iznemoglosti tako niti rashodovna strana nije posljedica niti jedne strukturne mjere, nije. Jer kad malo bolje pogledate rashode, a sad ću krenuti po njima da bi argumentirao sve što govorim jer naprosto ne želim ulaziti u politikantske rasprave, želim govoriti o činjenicama a kad govorite o činjenicama onda predlažete i konkretne mjere onome tko predlaže određeni dokument. Međutim, nekada su činjenice bolne. Dakle, istina je da 350 milijuna brodogradnji, jedan dio ne isplaćen ove godine a neće biti ni isplaćen ni ove godine, fali 350 milijuna brodogradnje o kojoj se toliko priča za nekakvih 9 milijardi kuna za koje su i vrapci na grani znali od praktički 2009. godine što će biti s tih 9 milijardi kuna kao što sam i ja 2004. znao da je netko sanirao brodogradnju s 8 milijardi kuna i da mi je ostavio 8 milijardi kuna kredita koje ću ja morati vraćati, mislim ne ja osobno nego kao tadašnji ministar. To je ista priča kao i ovih 9 milijardi i da se tada računao deficit kao što se sad računa onda bi deficit skočio na nekakvih 12 ili 13% no idemo dalje. Porodiljni dopust, smanjenje za 100 milijuna kuna sam za sebe, međutim na 385 tisuća nezaposlenih smanjit sredstva aktivne politike zapošljavanja za 177 milijuna kuna mislim da naprosto ne zaslužuje komentar. Investicije ako već nismo birokratski uklonili prepreke, birokratske prepreke za dolazak privatnog kapitala, zašto smanjujemo investicije u državnom proračunu za 500 milijuna kuna. Smanjenje domaće komponente za EU fondovi jer dolazimo na ono što cijelo vrijeme pričamo a to je zdravstveni proračun. Vrlo je interesantno kad gledamo ukupan proračun, onda ga povećavamo za 2 milijarde i 690 milijuna, međutim, poziciju zaštite zdravlja smanjujemo za 700 milijuna i poslije toga imamo da dvije stavke, jedna je sanacija zdravstva iz prethodnih godina a druga je sanacija zdravstva iz prethodne godine. I sad gledajte ako je za zdravstvo bile prošle godine osigurano 19 milijardi i 300, 400 milijuna kuna i ako je to zdravstvo prema ovome što je napisano, ovome dokumentu ostvarilo minus od nekakvih milijardu, 400 milijuna kuna kako ćemo sad tih umanjenih 19 milijardi ako ih smanjimo za 700 milijuna, kako ćemo s njima pokriti iste troškove zdravstva jer koliko ja znam barem iz ovog proračuna, iz obrazloženja nisam vidio da su poduzete nikakve promjene da bi se to zdravstvo dovelo u red. Dakle, to nas naprosto upućuje da će ovoga se nešto dogoditi što nije dobro. Subvencije, poljoprivreda, gospodarstvo smanjenje za 651 milijun kuna. izgradnja graničnih prijelaza, da li je Hrvatskoj u interesu da čim prije uđe u Šengen ili nije u interesu da uđe u Šengen, smanjenje 186,5 milijuna kuna, HABOR smanjenje od 150 milijuna kuna. Međutim, vrlo interesantno je obrazloženje onog dijela koji se odnosi na plaće. Dakle, kaže se da će se smanjenjem zapravo ukidanjem onog dodatka na vjernost smanjit rashodovna strana proračuna za nekakvih 360 milijuna ali istovremeno će se povećati zapravo prihodovna strana proračuna a i rashodovna strana proračuna za nekakvih 260 i još nešto milijuna zbog povećanih troškova zdravstva. A kad se ukidala stopa zdravstva, smanjivala za 2%, kad smo govorili da će od toga imati najveću korist država onda se reklo da to nije istina, a sad kažemo da ćemo imati s toga povećani trošak. I na kraju da završim. Dakle, ova Vlada i dalje pokušava sa nekakvim reformama koje nikom nisu jasne i koje ne donose rezultate. Te reforme je definitivno trebalo provesti ranije, uštede su kozmetičke ili potpuno promašene, investicije zbog birokratskih prepreka naprosto nema i svi investitori su već davno pobjegli sa hrvatskih granica. Uporno se inzistira na daljnjem udaru na građane i hrvatsko gospodarstvo, to je porezno opterećenje i uz ovakve kvazi mjere konsolidacije hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, hrvatski gospodarstvenici i Hrvatski saborski zastupnici i svi građani RH jednostavno su pali u depresiju a to najbolje oslikava atmosfera u današnjoj sabornici. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Ovako kolege, ja bih vas molio sad malo pomoći i suradnje. Vjerojatno se manje zastupnika nije prijavilo za repliku nego što ih se prijavilo. Dakle, imamo 27 prijava ali nije sigurno da smo sve uspjeli, da je kolega sve uspio upisati zbog toga što ste se javljali paralelno, kratko držali i moguće da je predviđeno. Ja ću sad pročitati imena svih koji smo zabilježili, ukoliko smo nekog propustili, ja molim da se javi. Dakle, ovako Frano Lucić, Miličević, Reiner, Popijač, Mesić, Jelušić, Ingrid Antičević, Jurjević, Šimac-Bonačić, Josip Borić, Nadica Jelaš, Nekić Hrvoje, Prelec Alen, Posavec Krivec, Babić Ante, Gjurković Srđan, Matošić Frano, Klarić Tomislav, Bačić Branko, Tomić Damir, Juričev-Martinčev, Glavak, Ronko, Pandek, Vukšić, Jerolimov, Grubišić. Ovako kolege. Ja znam da ste se vi javili ranije, ja sam to vidio, niste, ne javljate se sada i vas sam primijetio, mogu vas napamet staviti na sedmo mjesto, deveto, hoćete biti prvi? Ovako, tko se javio prije nego što je Šuker počeo?

zaboravili upisati? Znači sad smo još dodali Denona, Sobol, Kulušić i Sumrak, jel to točno? Jesmo li još nekog propustili. Gledajte do pauze sasvim sigurno nećete doći svi na red, to je sasvim sigurno. Danas, noćas ćemo raditi do 5 ujutro, ali tako valjda i treba. Frano Matušić, prva replika.

Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa evo, pozorno sam slušao izlaganje kolege Šukera i doista kako god se govori o kapitulaciji u gospodarstvu onda svakako u ovom rebalansu proračuna možemo govoriti također o poljoprivredi koja je također doživjela kapitulaciju jer ako se poljoprivredi uzme 409 milijuna kuna, od toga na izravna plaćanja 29 milijuna, dakle izravna plaćanja poljoprivrednicima, u ruralnom razvoju 39 milijuna kuna, drvnoj industriji zamislite 79 milijuna kuna. Drvna industrija koja danas čini u izvozu RH 8%, gospodarimo sa 50%, odnosno imamo preko 50% šuma unutar Hrvatske na našem teritoriju, govorimo o drvnoj industriji koja sigurno može zaposliti najveći broj ljudi i to onih ljudi sa SSS-om. Doista me zabrinjava zašto u ovome rebalansu je upravo poljoprivreda, gdje spada i drvna industrija, doživjela ovakvo smanjenje u proračunu? Da li gospodin ministar i svi oni koji su radili proračun nisu uvidjeli upravo da ova grana, a drvna industrija je upravo ta, je najprije izašla iz krize i kojoj se upravo trebalo dati najveća potpora jer kao što sam rekao ta drvna industrija upravo obećava i garantira da će u vrlo kratkom vremenskom periodu zaposliti one ljude koji su na zavodu za zapošljavanje. dolara je izvoz, dakle možda će biti milijardu, a sa novim poticajima bilo bi i daleko većeg izvoza i novih zapošljavanja što je sigurno da to daje jednu garanciju oporavku našeg gospodarstva. Zašto niste pronašli

Kolega Lucić, kada pogledate proračun poljoprivrede 2011. pa 2013., onda ćete vidjeti da je smanjenje skoro na poticajima za milijardu kuna, onda se za nekih 500 milijuna povećalo 2014. pa se opet smanjuje sada ovim rebalansom proračuna, međutim vrlo je interesantno da ova gospodarska ministarstva, da tako kažem, pretrpila su smanjenje od milijardu i 300 milijuna kuna. Dakle, to su sve praktički investicije koje su bile u državnom proračunu su skresane jer vjerojatno je bilo najjednostavnije odgoditi neke stvari. Međutim postavlja se pitanje što će biti sa nekim baznim industrijama, sigurno da je drvna industrija osobito u Slavoniji, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj jedna od ključnih gospodarskih grana. Kome i zašto je palo na pamet da tu drvnu industriju koja je iskreno govoreći usko vezana i sa građevinskim sektorom, koji je u ovom trenutku najpogođeniji što se tiče gospodarske krize, baci na koljena umjesto da joj omogući da preživi, to je pitanje koje treba postaviti, ne ministru financija, nego ministru poljoprivrede.

zastupniče Šuker, vi ste spomenuli problem zdravstva i čini se da taj problem će kao biti riješen ili stvara se takav dojam sa ovim značajnim sredstvima koja će biti dana za nazovi sanaciju koja to nije. I na stavci Ministarstva zdravstva sredstva su povećana uistinu za 2,394 milijarde kuna. u ova sredstva su uključena i sredstva za tu nazovi sanaciju od 3,2 milijarde, prema tome sredstva za redovnu djelatnost u 2014. godini su manja za 706 milijuna kuna i to trebaju svi biti svjesni toga. Na stavci HZZO-a sredstva su povećana za 2,492 milijarde kuna, međutim za redovnu djelatnost u 2014. godini su smanjena za 708 milijuna kuna jer se međutim … nalazi sredstva za sanaciju u visini od 3,2 milijarde kuna. Pri tome posebni je problem zdravstvenih ustanova i to je vrlo važna stavka, zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a s obzirom da ova stavka predstavlja sredstva za financiranje poslovanja zdravstvenih ustanova, treba jasno reći da je na toj stavci smanjeno za 500 milijuna kuna i to uistinu predstavlja jednu ugrozu tekućeg poslovanja zdravstvenih ustanova u ovoj godini. Budući da će najveći dio toga, vjerojatno oko 300 milijuna kuna se odnositi na smanjenje bolničke zdravstvene zaštite, svi ovi problemi koji u ovom času, vrlo ozbiljni postoje u zdravstvenom sustavu, poglavito u bolničkom djelu će se samo i izvjesno pogoršati u 2014. godini i toga svi trebaju biti svjesni. Naime radi se o daljnjem smanjenju sredstva za tekuće poslovanje, to uvodi u stvaranje novih gubitaka i obveza, a koje su vrlo izvjesne jer nema nikakvih strukturnih reformi, ni jedna nije niti započeta u ovih 2, skoro i pol godine ove Vlade i to je problem Hrvatskog zdravstva, prema tome ovaj novac za nazovi sanaciju će biti opet bačen u propast nažalost, ništa se neće dogoditi bitnoga. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Reiner, Zakonom o zdravstvu je definirano što se financira i kako se financira. Dakle troškove zdravstvene zaštite se financira iz zdravstvenog doprinosa, a onaj dio troškova za zdravstveno neosigurane osobe se treba osigurati u državnom proračunu. I zato mi nije jasno ako je već netko naumio da će HZZO isključiti iz državne riznice zašto to Ministarstvo financija nije napravilo sada, zašto u rebalansu ovog proračuna nije HZZO isključen iz riznice i da se vidi tih 4,5, 5 milijardi kuna koliko su obveze državnog proračuna za zdravstveno neosigurane osobe? Onda bi se situacija što se tiče zdravstva slika bi bila potpuno jasna i ne bi bilo potrebe da više neko nekome prebacuje, da je neko nekome ostavio tolike dugove jer ako je prošle godine govoreno da je zdravstvo sanirano onda mi nije jasno od kuda ova sada sanacija za 3,2 milijarde kuna. ali s obzirom da sada definitivno

koliko troška zdravstveno neosiguranih osoba otpada na državni proračun i budite sigurni da će to ministra Linića dovesti u dodatne probleme. Nova replika Đuro Popijač. za mandata ove Vlade, nažalost manje-više sve negativne i peti puta rebalans i najveći deficit i najveći broj nezaposlenih, međutim tu svakako treba dodati još jednu stvar, a to je da je RH jedini neto uplatitelj

i ispravno govori o tome da sredstva da su bila povučena ne bi ušla u proračun. Međutim činjenica da je od 450 milijuna eura koje je bilo na raspolaganju u prošloj godini Hrvatska nije povukla niti jedan jedini euro. Koliki bi bio efekt na hrvatsku ekonomiju i na hrvatsko gospodarstvu, koliki bi bio efekt na hrvatski proračun dakle samo uplatom PDV-a, to vjerojatno ministar financija zna izračunati 25% od 450 milijuna eura je nešto više od 100 milijuna eura, koliki efekt na broj zaposlenih zašto se ne govori o tome tko je kriv zbog čega Hrvatska nije povukla niti jedan jedini euro iz fondova EU koji su bili na raspolaganju i kakvo će biti stanje 2014.godini sa tim fondom i tim sredstvima koje Hrvatska ima na raspolaganju i u ovoj godini? Da li se Hrvatska pripremila, da li će povući to i da li će opet zbog nemogućnosti ili nesposobnosti povlačenja u toku same ove godine ili nagodinu doći do novih problema u proračunu i novih potreba za ne znam kakvim rebalansima? **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Popijač najjednostavniji odgovor je na ovo što ministar kaže da Hrvatska mora uplatiti svoj dio u fond u EU i to je logično. Međutim bilo bi logično da su njemu njegove kolege ministri ponudili kontra odgovor, a to je da određeni rashodi na pojedinim ministarstvima ne postoje više u proračunu u RH nego se financiraju iz fondova EU. Onda bi mi ovdje drugačije razgovarali i ne bi bilo uopće potrebe da se prepucavamo. Zašto? Pa zato što na rashodovnoj strani proračuna tih rashoda ne bi bilo. I kolegice i kolege to je jedina istina, a mi se ovdje možemo prepucavati kolega Popijač i uvjeravati jedni druge koliko god hoćemo. Jer gdje ćemo prikazati prihode od EU fondova? Pa neće to biti prihod u proračunu, ali ako određeni krediti za razvoj poduzetništva, ako određeni poticaj u poljoprivredi ako određeni krediti za ravnomjerniji regionalni razvoj RH dođu onima koji podnose projekte i dobiju te novce, onda ministar Linić više te novce neće morati planirati u proračunu kod resornih ministara to je najjednostavnije objašnjenje. Možemo se mi sada baviti exkatedralnom pričom kao što to priča potpredsjednik, ali rezultat exkatedralne priče je nula bodova. Prema tome ja mislim da bi ministar bio danas sretniji da je rekao rashodovna strana proračuna se smanjila za 700 milijuna kuna stoga osnova što su prošli projekti, prošli programi koji će se financirati iz sredstava EU i nema potrebe da ih mi više financiramo u svom državnom proračunu nego ćemo za taj iznos smanjiti deficit ili ćemo te novce usmjeriti u neke druge projekte. E to je smisao priče. Ali nažalost ako vi srušite kompletan sustav koji ste naslijedili krenete iz početka i onda se opravdavate s tim da nemate dobar softver onda to najbolje govori sve. **Mesić, Jasen (HDZ)** Uvaženi kolega Šuker, lijepo ste naveli sve i generalno gledajući što se tiče ovog proračuna dali jednu opću sliku i jedan opći presjek, ali na neki način nisam uspio iz vašeg izlaganja u ime kluba razaznati da li je u ovom proračunu sadržana odnosno pojačana i jedna stavka koja može dovesti do novog zapošljavanja, do novog gospodarskog rasta, do bilo kakvih pozitivnih efekata da vidimo da RH stoji iza nekih poteza koji bi trebali i u ovoj i u slijedećoj godini ostvariti one gospodarski rast za koji Vlada se deklarativno zalaže. Nakon vašeg izlaganja to se nije moglo razaznati, nije se moglo potaknuti ni nikakvu reakciju gospodina ministra financija. Očigledno da je mirnoća gospođe potpredsjednice Sabora prešla i na njega, tako da ova dijagnoza koju ste dali o sveopćoj depresiji ne samo u Saboru nego u RH očito stoji. Međutim to je jedna eklatantna bolest koja nas samo vuče i u dalji gospodarski pad, a ne u rast pa bi volio čuti da li ipak postoji ikakva nada u ovom proračunu. Da li postoji nada u proračunu odgovorit će Ivan Šuker. nekada bi ministri koji pišu obrazloženja za pojedine stavke u svom proračunu morali paziti što pišu. Jer kada pogledate ovu stavku gdje se obrazlaže smanjenje od 177 milijuna poticajnih poticajnih mjera za zapošljavanje onda se kaže da će se ta sredstva namaknuti preraspodjelom sa drugih pozicija u resornom ministarstvu. Onda šta se meni nameće kao nekome tko baš ne razumije stvari nego da je netko prevario kolegu Linića. Da ga je prije 2,5 mjeseca tražio puno više para nego što mu treba. E sada kada je došlo kresanje onda je tu jedna velika cifra i ona ovako, od nje se može puno uzeti a obrazloženje je da će se to nadoknaditi preraspodjelom sredstava koja su planirana prije. E vidite kolega Mesiću. Ima jedan zakon protiv kojega je SDP bio kada smo ga donosili a to je Zakon o fiskalnoj odgovornosti. I da se netko drži Zakona o fiskalnoj odgovornosti, onda kada netko ovako lakonski obrazloži kako će nadoknaditi 177 milijuna kuna bi dobio od predsjednika Vlade po prstima, doduše to bi bilo na daljinski možda sa onim kopljem od onih Aboriđana ali nema veze, bitno da dobije po prstima. Poštovani kolega Šuker, slušao sam vašu raspravu a ne samo vašu i vas i vaših kolega. Pa kada vas slušam sve mi se čini da li ja to dobro čujem. Govorite vi iz HDZ-a kao da sa ovom situacijom i ovom gospodarskom slikom Hrvatske nemate nikakve veze kao što da niste ni luk jeli ni luk mirisali. Kao da niste stvorili većinu ovih problema i ostavili …/Govornik se Vi tako se ponašate i tako govorite. Govorite kao da ste u ovu Sabornicu pali sa Marsa a ne iz Vlade koja je te probleme dovela, stvorila i ostavila ovoj Vladi za rješavanje. Naravno vi na to možda imate pravo, imate pravo i na zaborav, pa i na podcjenjivanje nas ovdje nemojte podcjenjivati građane da su oni zaboravili da oni ne vide i ne znaju tko je doveo do ovih problema. Kada ste bili na vlasti i dok vas je vodio Ivo Sanader 2008. kada je krenula kriza u svijetu u Hrvatskoj se nije smjelo reći da postoji kriza. Mi koji smo upozoravali da je kriza, govorili ste za nas da smo katastrofičari. Dakle, niste htjeli priznati umjesto da s te priznali i tražili rješenja. Kada više niste mogli sakriti da je kriza napravili ste, istina Bogu …/Govornik se ne razumije./… program a koji niste realizirali. Niste htjeli, prvo ste jednu reformu i tu se ja s vama slažem, jedina ocjena o kojoj se s vama slažem a to je da reforme kasne. Točno. Ali vi u svojoj ocjeni kasnite najmanje 5 godina, to ste trebali reći prije 5 godina da reforme kasne. Jer tada su trebale biti započete. Vi ih niste započeli jer ste se bojali ako započnete reforme, zamjeriti ćete se ovome ili onome pa ćete izgubiti vlast. Na kraju ste vlast izgubili a Hrvatsku doveli u još težu krizu. I to je ono što ste vi radili. Govorite o javnom dugu. Pa samo u zadnje tri godine vaše vladavine po EUROSTAT-noj metodologiji vi ste stvorili dug od 63 milijarde, toliko ste povećali hrvatski, toliki vam je deficit bio. Pa da nije toga, mi danas ne bismo imali dug 60% nego 40 ili Dakle ja vas samo molim, možete nas ovdje podcjenjivati, misliti da smo zaboravni ali nemojte podcjenjivati građane. imam dobro pamćenje pa ćemo krenuti otpočetka. Što se tiče javnog duga, on je 2008. bio 28% udjela u bruto domaćem proizvodu. On se u On se u 2009., 2010. i '11. povećao zbog krize, povećao se za nekakvih 40-ak milijardi kuna, ne 60 koliko vi pričate jer ovo o čemu, jamstvima, o čemu vi pričate to ima i drugi …/Govornik se ne razumije./…. Međutim, koliko se povećao dug 2012., dug 2012., 2013. i 2014. 2012. ste došli do nekakvog deficita od 10 milijardi, 2013. deficit definitivno će biti negdje oko 20 milijardi i sada će vam biti ako bude ovako biti će negdje 14 milijardi. I to sve skupa kada zbrojite za 3 godine 44 milijarde. I kolega Jelušić niti se vi imate s čime ponositi a niti mi možemo govoriti za one tri godine da je napravljeno nešto. Prema tome, i jedni i drugi smo napraviti to što smo napravili ili nismo napravili i to je činjenica. I od nje ne možete pobjeći ni vi ni ja. A što se tiče te famozne krize, kolega Jelušiću vi ne znate da je petak 9.10. u popodnevnim satima bila navala na šaltere Zagrebačke banke, 2008. Da sam ja tada bio na putu i da sam poručio iz Amerike da dižemo osiguranu štednju i to je smirilo štediše i nije bilo u ponedjeljak navale na …/Govornik se ne razumije./… banke. Zar je tada ministar financija trebao hodati po Hrvatskoj i na urlafon vikati mi smo u krizi, ljudi spašavajte se i navalite na banke i uništite bankarski sektor.Dakle nešto što ne možete poreći bankarski sektor, praktički kompletan financijski sektor Republike Hrvatske je ostao nedodirnut. Druga stvar, mjere gospodarskog oporavka, daj Bože da ste ih vi nastavili dok niste napravili bolji supstitut od toga, vjerojatno 2012. ne bi imali gospodarski pad od 2% nego bi se on kretao negdje između 0 ili 0,2 Međutim, vaša pogrešna ekonomska politika nas je dovela do ovoga do čega nas je dovelo. Ponavljam naslijedili ste 2011. sa dva pozitivna kvartala i zadnji kvartal je bio negativan ali ukupno je 2011. bila negativna 0,2%. Kažete kolega i to odmah uvodno, Vlada ovim rebalansom proračuna nastoji lutati u traženju rješenja. Još kažete kako se planira iz trgovačkog društva oduzeti dobit. Prije svega želim reći da nitko kada sve poduzme mjere one u nemogućnoj situaciji kada nastoji naći moguća rješenja. Ni tada nitko ne može jamčiti uspjeh. No kriza je u svakom slučaju povod za promjenu starih, neuspješnih ponašanja. Ovo je zaista jedan korak i to smo i očekivali, podršku u pravom smjeru u ujednačavanju prihoda i rashoda u nižem proračunskom deficitu i javnom dugu. To bi upravo moglo rezultirati višim ekonomskim rastom i jednom političkom stabilnošću. I na kraju krajeva jednom blagodati građana na duže razdoblje. Prečaca tu dragi kolega nema. Komisija je predstavila svoje Izvješće o mehanizmu usporavanja u studenom 2013. godine i doslovno rekla, konkretnije to znači da su se makroekonomske neravnoteže Hrvatske akumulirale u fazi ekspanzije do 2009. godine a vi to stalno negirate. Vi dobro znate da je Hrvatska pokradena, u to imamo već i nepravomoćnu presudu. Dakle, bilo je slučajeva kada su se na majčicu Hrvatsku naprosto priklonili i isisavali iz nje. Nismo mi isisali iz hrvatskih poduzeća koje smo vam onda 2003. godine kao pčele su sakupljali med i bile su pune dobiti. Iz nje ste izvukli bili odmah na početku svu dobit. Eto kad znate da je Hrvatska pokradena a govorite s druge strane malo više kritičnosti. Vi ste oporba, morate biti odgovorna oporba. Ako ste bili neodgovorna vlast dajte pokušajte biti sada odgovorna oporba,

kolegice Antičević vi kao diplomirana vrsna pravnica bi trebali ipak malo više koristiti argumente, ne razbacivat se ovako. Vi kad bi znali samo koliko je INA bila u minusu 2003. godine pali bi tu sa stolice. Koliko je bio HEP u minusu, koliko su bile druge državne tvrtke. Prema tome, nemojte govoriti da ste ostavili bajno stanje u javnim poduzećima. Ostavili ste kaos. Isto tako Isto tako kao što ste ostavili državni žiro račun Riznice sa 300 podračuna na kojima se nalazilo 800 milijuna kuna. I to je naravno transparentnost, a naslijedili ste Državnu riznicu sa jednim računom, bez podračunom. O raspravi o odgovornosti, neodgovornosti. Kolegice Antičević, ja sam upravo u ime kluba pokušao sa činjenicama upozoriti ili možda Vladu usmjeriti u neke stvari. Međutim, evidentno je da Ministarstvo financija uz najbolju volju nije moglo pokrpati nečinjenje drugih ministarstava. I vi morate shvatiti da prihodovna strana se ne može graditi na grbači hrvatskih građana i hrvatskih poduzetnika. Jer oni naprosto više nemaju od kuda platiti porez. Prihodovna strana se mora puniti od gospodarskih aktivnosti. To je činjenica. A rashodovna strana se može isključivo smanjivati kao posljedica strukturnih reformi. I kad bi vi u zdravstvu rekli nećemo ovakvo zdravstvo, nego hoćemo ovakvo zdravstvo, ono košta toliko i toliko to je vaša politička ocjena i procjena. Hoćemo se mi složiti sa tim ili nećemo to je naš politički rizik. Ali ako za dvije godine to pokaže uspjeh onda su oni napravili politički promašaj. Ali ako vi to kao Vlada niste napravili, a niste napravili jer ja neću bit nepošten i napadat kolegu Linića za neke stvari za koje nije kriv. Ali ću mu isto tako u lice reći za stvari za koje je kriv jer nije porezni paket napravio u paketu. Ako ga nije mogao napraviti u paketu nije trebao raditi ništa jer ne bi stvorio ovoliki deficit. To je činjenica. Marin (SDP)** Hvala. Kolega Šuker, rekli ste da nova Vlada stvara citiram na sigurnost u društvu. Ova vaša izjava me podsjeća na već antologijsku izjavu predsjednika vaše stranke gospodina Karamarka koji je ništa manje nego govorio o teroru kriminaliteta danas. Danas vrijeme dok presude su takve kakve jesu i onima kojima jesu, a što se tiče mi se vraćamo neminovno na tome jer napadate ovu Vladu kako je ona kriva za sve, a odgovor vam daje ne ova Vlada nego Europska komisija, institucije koje su iznad naših političkih razlika i sukoba. A Europska komisija jasno kaže da je sva nevolja, da je izvor svega zla što se tiče gospodarske situacije i momenata koji danas opterećuju ovo društvo nastalo između 2008. i 2011. godine kada je vaša Vlada bila na vlasti, kada se nije reagiralo na način kako se trebalo reagirati na uvjete krize. Ili prevedeno jednostavno nije se radilo ništa da se ona prevlada. A to je HDZ-ova vlast ostavila u dotu hrvatskom narodu? U zadnje tri godine svoje vlasti ostavili ste ništa manje nego 63 milijarde kuna deficita. HDZ-ova Vlada ostavila je 2,8 milijuna kuna koje nije platila. Vaše ministarstvo je ostalo dužno 800 milijuna kuna. Dakle, to je bila situacija. 2013. godine imali smo oko 11,7 milijardi deficita. Od toga je kamata na javni dug bila 10 milijardi pa vi sada u takvim uvjetima sanjajte o tome kako se preko noći može popraviti ono što se kvarilo desecima godina. Mislim da trebate biti malo realniji. Kolega Jurjeviću, ja znam da vama brojke nisu bliske ali ovako jedna politička vehamentna retorika je. Ali da bih ja negirao to što ste vi rekli. Jel' znate vi koliko će hrvatski građani platiti kamata godišnje, svake godine sljedećih 8, 9, 10 godina na ovaj deficit koji ste vi napravili ove 3 godine? Znate koliko? Računajte na 45 milijardi prosječnu kamatnu stopu 6% koliko vam je to? 2 milijarde i 600 godišnje. To su kamate vašeg mandata. I nemojte brkat pojmove. Dakle, kamate koje se odnose i na one 4 godine vaše vlasti kad ste napravili 40 milijardi deficita su u trenutku kad ste preuzeli vlast bili 7 i pol milijardi kuna. Sve ovo što je naraslo, naraslo je s ove strane i naraslo je jednim dijelom što su se preuzela jamstva od brodogradnje. I hajmo razgovarat o činjenicama kolega Jurjević. Kad razgovaramo o činjenicama možda ćemo doći i do rješenja problema. Ali ako bježimo od činjenica da bi politički dokazali nekome što je nedokazivo na žalost nećemo riješiti problem. I to je vaš problem. Vi ste upravo na takav način pristupili rješavanju problema i zato se danas nalazite na povijesno visokom deficitu. visokom deficitu. A što se tiče Europske komisije, kolega Jurjević pa mjere prekomjernog deficita je jedini dokument koji je vama poslala Europska komisija. Sve ovo drugo su priče za malu djecu. Pa ja dobro znam kako MMF piše. Po MMF-u bi u Hrvatskoj trebalo sve živo rasprodati. Pa vama je MMF 2000 rekao smanjite plaće, nemojte isplatiti božićnice, nemojte isplatiti regres. I što se dogodilo? U razdoblju od 2003. do 2006. hrvatski građani su iz svog proračuna platili sudskih presuda 2 milijarde i 600 milijuna kuna. Nije ih platio MMF. Ma ne treba nama MMF govoriti što ćemo mi napraviti, u Ministarstvu financija se uvijek znalo što treba napraviti samo je pitanje da li i drugi znaju i da li su drugi spremni napraviti ono što treba napraviti. Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Šuker u vašoj diskusiji ste govorili činjenice što vi mislite po kojima je zapravo naša Vlada pogriješila tijekom ove dvije godine rada. Ja nisam financijski nikakav stručnjak ali moram napomenuti jer je činjenica da postoje ekonomska kretanja, da postoje dobri i loši ciklusi. I za vrijeme dobrih ciklusa da naravno proračuni su u suficitu što je bilo u proteklom periodu takvog vremena. Međutim, osnovni je problem u tim trenucima bio kome dati, kako potrošiti taj novac. Naravno da su bila i nekontrolirana davanja iz proračuna da bi se osiguravao socijalni mir, međutim pitam se da li je ta Vlada bila odgovorna? Nije se gledala politika za sutra, podijelila su se raznorazna, povećavale su se i mase za plaće i povećavale su se raznorazne subvencije. Na taj način se, po meni, poticao nerad. U doba takve ekspanzije koja je bila proračunske trebale su se stvarati zalihe, a ne razmišljati kome davati odnosno kojim skupinama građana to davati. Država se nažalost, i proračun, država se koristila kao instrument za neke vlastite džepove i onda se pitate sada gdje je naša Vlada pogriješila? Vlada koja pokušava zapravo vratiti u normalu. Kad ste govorili o reformama da kasne vi ste očito svjesni kao vi osobno a to se vidjelo i kad ste bili ministar, kad ste donosili Proračun 2009. godine, koji je bio u smislu fiskalne konsolidacije međutim niste imali hrabrosti odnosno politika vam nije dozvolila da se ide u takve reforme upravo zbog toga što ste građane naše gledali kao birače, a ne kao građane kojima je potrebna pomoć. Hvala lijepa. Kolegice Bonačić odgovor na to što se nije napravilo prilikom donošenja Proračuna za 2009. je uslijedio u 2. mjesecu kad se krenulo u rebalans i kad se proračun smanjio za 9 milijardi kuna. Tada je netko tko nije htio donijeti takvu odluku u 11. mjesecu priznao grešku i to se ispravilo za 2 mjeseca. Ali smo izgubili zamah da možda napravimo još nešto od 2009. Dakle, to je činjenica. A ako tvrdite da je netko kupovao prava određenih ciljanih skupina davajući nekontrolirano novce ja kad bih to tvrdio što vi tvrdite onda bi predložio svojoj Vladi da ukine ta prava. Jer oprostite, ako tvrdite da je netko davao prava koja nekome ne pripadaju zbog toga da bi kupio njihove glasove onda to treba izaći u javnost i reći HDZ-ovci su kupovali to i to, mi smatramo da to ne treba i ajmo to ukinuti. Kolegice, ovaj zakon koji smo donijeli prošli tjedan vjernost službi 4, 8 i 10% znate vi tko je to donio? Vlada pokojnog premijera Račana, potpisao potpredsjednik Granić. Zašto? Zato što je bio veliki štrajk prosvjetara i da ih se umiri dalo im se po kolektivnom ugovoru taj dodatak na plaću jer kao njihove plaće su podcijenjene. I taj ugovor je trajao sve ove godine. Kako će ta priča završiti sada kad je ukinuta na ovakav način ja o tome ne želim razgovarati. taj problem se predlagao riješiti 2010. sa izmjenom Zakona o radu gdje se nikom nikakvo pravo nije oduzimalo samo je rečeno da kolektivni ugovori koji su potpisani u nekakvom drugačijem ekonomskom okruženju prestaju važiti i počinje novo kolektivno pregovaranje koje je adekvatno postojećem ekonomskom trenutku. Vi to tada niste prepoznali. Da ste vi to tada prepoznali vama bi bilo danas daleko lakše, a mi vjerojatno zbog te odredbe niti bi dobili niti izgubili izbore, prošli bi kako bi prošli. Ali vi ste puno izgubili i to se pokazuje što znači napraviti krivu političku procjenu u datom momentu. Pa kolega Šuker ne trebate se ljutiti, najvažniji program SDP-a je završen, fotelje su podijeljene, odgovornost za obnašanje vlasti dana je oporbi i narodu. Samo su zaboravili da ih narod sada čeka da i on procijeni. Da procijeni ne rast BDP-a ili nešto drugo nego da procijeni njihovo obnašanje vlasti u proteklom vremenu. Oni se osvrću na nas, mi smo zaokupili njihovu pažnju, svaka njihova rasprava počinje vi ste krivi. Nisu uopće shvatili svoj zadatak jer da jesu ne bi im se dešavalo ovo što im se dešava. 2011. prihodi 107, rashodi 120. 2014. prihodi 116, rashodi 128. 9 milijardi kuna prihoda i 8 rashoda više uz silnu štednju. Ja ne znam koji profesor ekonomije bi za ovakvu tvrdnju i za ovakve postavke dao dvojku na Ekonomskom fakultetu. Znači, štedimo a istovremeno i zarađujemo i trošimo više. A što se desilo u međuvremenu? Smanjene plaće svima, nekoliko puta, ne jedanput, nekoliko puta su smanjene. Razoren zdravstveni sustav, smanjene subvencije poljoprivredi, otišlo je u nepovrat tisuće malih gospodarstava. Obrazovni sustav osiromašen. Čitam ovih dana djeca nam gladna u školi. Istovremeno ima za automobile, pametne telefone, putuje se od Balija do Novog Zelanda. Broj ovršenih nekretnina u 2 godine porastao je sa 3000 na 6900 ovršenih nekretnina. To je prijetnja mnogima da izađu iz svojih domova. 100 tisuća novo blokiranih u 2 godine. Iznos preko 8 milijardi više. Uz to zadužili se 60 milijardi u tri godine i nadmašili svoj prosjek iz prethodnog mandata I sada u bescjenje prodajemo turistički sektor i prometnu infrastrukturu. Sa smiješkom očito nas vode u bankrot dok lijevi orkestar svira Titanic tone. Mislim da živimo samo od rebalansa do rebalansa. Kolega Borić, ja neću odgovarati na vaše prigovore nego ću ih samo pokušati još malo osnažiti i potkrijepiti. Jedna tvrtka koja se zove Plinacro je riješila praktički problem energentske krize, potencijale u Hrvatskoj izgradnjom magistralnog plinovoda od Fažane do Zagreba i onda do Dalmacije. Gledajte kolega Borić, tu silnu investiciju je vodio jedan član i dođe i dođe Kukuriku koalicija na vlast i sad imate hrvatsku firmu i talijansku koje to zajedno tamo crpe u Jadranu, imate Hrvatski plinovod i sad najedanput sa protokom tok plina ne može više upravljati jedan čovjek nego mora upravljat njih pet, a zašto pet, jer se nije mogao podijeliti koalicijski kolač. Ali kolega Boriću, sve je to divno i krasno kad se govori o obrazloženju rasta proračuna. Međutim, kako on raste zbog Europe tako bi trebao i padati zbog Europe jer hrvatski građani bez obzira što kolega kaže da mi ništa nismo napravili zbog silnih reformi koje je Hrvatska morala napraviti da to nismo napravili ne bi neki tu koji danas toliko nas kritiziraju se dičili ulaskom i ulazili 1.7. u EU nego bi to iskoristili da hrvatski građani osjete sve one reforme koje su provedene i koje su možda išle na njihovu štetu, i zato su provedene. Ali kolega Boriću, jel znati koja bi bila sjajna stvar kada bi sad naš premijer otišao u Australiju, da onima koje je zločinački komunistički režim otjerao iz Hrvatske rekao dragi moji Hrvati, dragi moji sugrađani, dođite u Hrvatsku, nećemo oporezivati vaše mirovine i imat ćete pravo na zdravstveno osiguranje. Sad još malo replika. Nadica Jelaš izvolite. rashodovne strane proračuna već to činimo primarno na prihodovnoj strani. Dakle, vi nama govorite da nemate hrabrosti, da nemamo hrabrosti pardon. Vi koji niste poduzimali ništa, čak niste ni priznali ni postojanje krize i dok su druge zemlje zapravo prilagođavale svoje nacionalne ekonomije kriznim uvjetima vi ste gurali glavu u pijesak i Europska komisija vam je rekla upravo prošle godine da je najveći dio ovih današnjih problema s kojima se suočava nastalo do 2009. godine i 2011. ste imali kako vi to kažete povijesno najviši deficit, 7%, samo što ga niste prikazali pa je on došao nama na naplatu upravo prošle 2013. godine. Zašto deficit rješavamo primarno na prihodovnoj strani a ne na rashodovnoj, pa i MMF je odustao od svog standardnog modela odnosno standardnog zahtjeva da se režu plaće, da se režu socijalna davanja, da se režu mirovine. Zato što su to i niske plaće i mirovine i socijalna davanja. Nema smisla rezati dalje. I upravo on je preporučio da se primarno deficit odnosno da se fiskalna konsolidacija radi na prihodovnoj proračuna i mi to radimo. Dakle, time što ova Vlada ne reže plaće, mirovine i socijalna davanja, mi zapravo pokazujemo socijalnu osjetljivost i to je naša politika. njezin je primarni cilj bio uhljebljenje stranke i zato ste dobili krunsku nagradu, ovu presudu nedavno koju ste dobili. Dakle, još nešto ću reći. Rekli ste da se smanjuju sredstva za aktivne mjere zapošljavanja. Dakle, vi manipulirate ovaj rebalans se radi u odnosu na prvobitno planirane veličine, dakle smanjuju se prvobitno planirana sredstava a ta sredstva su bila daleko viša od onih koje ste planirali vi u svojim proračunima. Kolegice Jelaš, tom pričom da netko nije priznao ovoga krizu itd., to su naprosto prazne priče. Pa sjetite se onog poreza, kako ste ga ono nazvali. Pa vi ste poslije toga uveli super harač. To je bila jedna od mjera gdje je bilo pošteno priznato, ne možemo napraviti ništa na rashodovnoj strani, napravili smo to na prihodovnoj strani ali je to bilo javno rečeno. I nemojte zaboraviti kolegice Jelaš, Hrvatska je 2009. bila je prva zemlja nakon četiri mjeseca koja je izdala obveznice na američkom i na europskom tržištu. To možete provjeriti, dakle da se ništa nije radilo, investitori nam ne bi dali sredstva po kamatnoj stopi koja je skoro identična ili malo veća od ove današnje. Prema tome, nemojte govoriti da nitko ništa nije radio. Ja si nikad neću dovesti u situaciju da vama kažem da ništa ne radite, ali da gradite neke stvari pogrešno, to ću vam reć i to se vidi iz ovih papira. Jer naprosto ne možete nakon dvije godine pričat da se prihodovna strana može rješavati isključivo povećanjima poreza. To je nešto što naprosto ne ide. Mora se dogoditi taj gospodarski pomak koji je punio prihodovnu stranu. A vi govorite o rashodovnoj strani, da u onom momentu kad su prihodi pali za razine dvije ili tri godine se naprosto rashodi državnog proračuna morali smanjiti i smanjene su i plaće i mirovine 6% i još su jedanput poslije toga dužnosnicima smanjene plaće 10%. Prema tome, o čemu pričamo? Program gospodarskog oporavka trenutačno je kratkotrajne i dugoročne mjere. Sve je pisalo unutra, zašto to niste nastavili? Ja to ne znam, da ste to nastavili ja vam garantiram da niste išli u ove porezne egzibicije danas bi imali 6 milijardi manji deficit. Replika Hrvoje Nekić. zalagali za tu konsolidaciju meni se više čini da su se oni zalagali za konsolidaciju vlastite imovine nego za konsolidaciju države i sve to nažalost na teret svih hrvatskih građana. I slažem se s vama da su činjenice te o kojima moramo razgovarati i da su činjenice jedino što je bitno. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Mladi kolega, nepoštenje, ne čast ima ime i prezime. Kolega, može tako, ja uopće nisam mislio kolegu diskreditirati ali ja se kolegi ispričavam ako vi kolege iz SDP-a smatrate, kolega Nekiću ja se ispričavam! bolje da sam vam rekao nego da sam vam rekao drugi, ali dobro, nema veze. Dakle, nepoštenje ima svoje. Neki procesi se vode i u vašoj stranci. Meni ne pada na pamet reći tu kolegama koje znam godinama da se odnosi na njih, prema tome svak neka snosi svoju priču. Bilo je nekakvih 20-ak firmi u tamo nekakvim tekicama, ja ne znam, možda će i njih netko istraživati samo je smjer i strelica išla prema nekom drugom, prema tome pustimo tu priču, ova priča o kojoj mi danas govorimo je daleko opasnija za sve nas, dugoročno gledajući jer ako se mi iz ovoga ne izvučemo, ne ove godine, ova godina je nažalost već lagano na odlasku, a loše odluke sada i u sljedećih 2 mjeseca ćemo ispaštati u 2015. godini, a 2015. godina je izborna godina, kolege i kolegice, to nemojte zaboraviti i da je u izbornim godinama su uvijek svi pokazatelji lošiji nego godinu prije. Prema tome nama više nije opasnost 2014., nego nam je opasnost 2015. I to je ono što sam ja pokušao reći u svojoj raspravi, a da je ta rasprava pogodila u centar, najbolje pokazuju vaše replike jer ni jedna replika nije išla na nešto što je konkretno rečeno, nego govorite ovo ili ono. svatko od nas mora pretrpiti neku stvar, politika je takva, sviđalo nam se ili ne sviđalo. Isto tako kao što je lijepo primati pohvale, itd., ali to je tako, ali ovdje se radi o budućnosti svih nas, ovdje se ne radi o SDP-u, HDZ-u, ako se dogodi zlo i ako ćemo gacat po blatu, gacat ćemo svi po blatu bez obzira u kojoj se političkoj stranci nalazimo i rasprava u ime kluba HDZ-a je upravo išla u tome smjeru. Prelec. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Jednostavno zabrinjavajuća je količina drskosti i bezobrazluka vas iz HDZ-a, ali podcjenjivanje je sviju nas Molim vas, smirite se./ … … ali i onih koji to gledaju na malim ekranima. Vi se ponašate kao da ova kriza koja je danas velika kriza, gdje ljudi jako teško žive, apsolutno nema nikakve veze s vama. Vi ste se posuli pepelom i to je to. Ja ću samo reći da u 23 godine postojanja Hrvatske država, 18 godina ste vi vodili. Neki među vama su bili i ministri i državni tajnici, potpredsjednici Vlade i ništa to nema veze s vama. Ministar Linić je govorio i o izvještaju Europske komisije koja je rekla da većina ovih, ove situacije danas je proizašla iz neodgovornog ponašanja do 2009. godine, a to je bilo, da ne spominjemo od privatizacije ili pljačke, bolje rečeno, koja je bila upravo pod vašim pokroviteljstvom do kupovanja birača u 18 godina raznoraznim poticajima, lažnim mirovinama, pogodovanjima. Zatvarali ste oči i pred onime što je činio vaš predsjednik HDZ-a i premijer u 6 godina, pljačka, krade, krao je. To više nije naklapanje, to su činjenice. Ako bude pravomoćna presuda poništena ja ću se ispričati, nije krao, ali vi ste svi sudjelovali u tome, vi ste bili dio toga. Ja vas moram podsjetiti da ste vi bili ministar financija i potpredsjednik Vlade u vrijeme gospodina Sanadera. Vi ste bili. Da ste na vrijeme poduzeli nešto kad je bilo izvjesno da će biti kriza, vjerojatno bi danas bilo drugačije. Hvala. E sad ćete dobiti priliku da odgovorite, bez dobacivanja, kolega Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Staziću, gospodine potpredsjedniče bilo bi dobro da nekako sa istom vagom vodite sjednicu, ali dobro, to je vaš, … nema tu potrebe komentirati. Kolega, kada govorite onda govorite činjenice. Ja za vrijeme Sanadera nisam bio potpredsjednik Vlade to je već nešto što, ja bih vama mogao dati ono što ste vi servirali kolegama, ali ja se ne služim nikada takvom retorikom. Ali ponavljam da je rasprava u ime kluba HDZ-a pogodila u centar, onako najpreciznije, najbolje govori vaša replika. Jer vi ste replicirali nečemu što nema blage veze ni s ovim rebalansom ni sa situacijom u RH ni s ničim. Ali kažem vam kolega pa neki procesi se vode i protiv ljudi u vašoj stranci, ja bih tako isto mogao postaviti kome je bilo namijenjeno onih 75 ili 85 tisuća eura koje je na Bosanskoj granici zaplijenjeno? Ali ja naprosto ne želim se služiti takvom retorikom jer tko će danas nositi 80 tisuća eura preko granice, kao ne zna ništa. Ali zašto da ja optužujem vašu stranku za to, ne pada mi na pamet, ali kolega nas dvojica se znamo dugo i prema tome nema potrebe za ovakvom raspravom. Ajmo razgovarati o argumentima, ja sam spreman svakom argumentu i svakoj činjenici suprotstaviti protuargument i protučinjenicu, možda nisam u pravu, ali ajmo razgovarati o tome ako želimo napraviti nešto dobro. A vi nama stalno prigovarate da mi nismo ništa ponudili, pa evo mi smo vam danas konkretne stvari rekli, isto tako. Vi ste servirali u 4 godine oporbenog mandata 40 i još nešto zakona. Jeste li ijedan od tih zakona primijenili kada ste došli na vlast? Niste. Pričali ste o smanjenju zdravstvenog doprinosa sa 15 na 7%. Gledajte, smanjili ste ga na 13% i nakon 2 godine, ajmo ga na brzinu vratiti natrag. Što smo mi onda trebali usvojiti to ili nekakve druge mjere? Kolega, budimo ozbiljni i barem malo tolerancije i poštovanja jedni prema drugima. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika, Ivana Posavec Krivec. Ivana Posavec Krivec, replika. zadržat ću se samo na nečem. Govoreći danas, kolega Šuker u ime kluba HDZ-a, dotakli ste se nepravomoćnih presuda određenih struktura koje se financiraju iz proračuna. Ja ću se danas suzdržati i neću komentirati ove friške nepravomoćne presude iako se isto tiču korisnika proračuna. Samo ću se zadržati na tezi da je proračun naša odgovornost, da smo mi, politike koje obnašaju vlast, odgovorni za to što se sa proračunom događa u onome segmentu kada obnašamo vlast. Pa ste tako i vi bili odgovorni kao ministar financija za određene faze i za proračunske cikluse. U tim proračunskim ciklusima imali ste sreću da ste imali primjerice od 2007. prema 2008. i proračunske prihode u porastu, negdje otprilike po stopi od 5 do 8% godišnje imali ste suficit tada. Što se dogodilo? Što se u međuvremenu dogodilo da smo mi naslijedili takav deficit u našim proračunima? Gdje su nestala sva ona jamstva za brodogradnju i sve ono što danas izlazi iz ormara kao kosturi? Eto mi smo imali 2012. godine godine BDP odnosno deficit na razini od 3,5% i zapravo je ova Vlada ministra Linića pokazala da se zna nositi da konsolidacijom državnog proračuna i državnih financija. I onda su se dogodile opet situacije koje su nas bacile nekoliko godina unazad i to se stalno događa. Dogodilo nam se zdravstvo. E pa sada mene zanima kako ćemo mi vratiti kako ste vi rekli negdje sam si zapisala sve one investitore koji su pobjegli sa hrvatskih granica. kolega Šukeru koji su to investitori bili na hrvatskim granicama koji su pobjegli kada j ova vlast preuzela odgovornost za vođenje države jer upravo se ova Vlada svim mjerama pokazala da želi pomoći porast zaposlenih i vratiti BDP u pozitivu. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Vidite kolegice Posavec bilo bi dobro da one tisuće stranica materijala koje je Ministarstvo financija napravi prilikom proračuna se pročitaju pa bi između ostaloga pročitali koliko je koje godine dano jamstava brodogradnji. Međutim ima jedan slučaj kada Ministarstvo financija nije moglo dati jamstvo 3.maju zbog EU komisije zbog toga što Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja rekla da je to jamstvo nelegalno i znate što se dogodilo? Gradsko vijeće Rijeke mimo svih zakonskih propisa donosi odluku o jamstvu, protuzakonito. Ali ostavimo. Govorili ste o kosturima, kolegice znate što ova jamstva koja smo dali HŽ-u 2 milijarde i 300, 400 milijuna protekle dvije godine, znate što je to? To je kostur za vladu koja će biti 2016., 2017. Zašto? Pa zato što ESA-i 2010 će se to računati u deficit državnog proračuna i šta ćemo onda opet slušati istu priču. Ili recimo sanacija brodogradnje od 8 milijardi iz 2002., 2003.godine isto tako. Pa jel ikada ste vi čuli u priči da je deficit zbog toga porastao. Ali kolegice ovaj deficit 2014.je nažalost da tako budem bukvalan razlika između prihoda i rashoda i poslovanja ove Vlade. Ovdje više nemate nikakvih ostataka, ovdje imate posljedicu svog nečinjenja na rashodovnoj strani i ovdje imate posljedicu pogrešnih ocjena i procjena što se tiče poreznih zakona. ovdje više ne možete naći niti jednu stavku koja se odnosi na nešto što je HDZ napravio ili nije napravio. A što se tiče sudskih tužbi ja sam jasno rekao da se radi o tužbama javnih službenika oko smanjenja plaća od 3% i da su neke od tih tužbi dobivene prvostupanjski dakle nisu pravomoćne. I rekao samo kao možebitni kostur kao što su bili kosturi 2004., 2005.na ime tužbi od 2 milijarde i 600 milijuna kuna. u svom obraćanju rekli ste da je ovo 5.rebalans proračuna u dvije godine i zapitali ste se zapravo što to govori? Jeli to politika Ministarstva financija? Rekli ste da nije, a zapravo je to politika Vlade RH. I ako se I ako se pogleda ta politika Vlade RH onda se dade zaključiti da je ova Vlada u dvije godine zaratila sa svima i sa svim društvenim skupinama s kim je mogla od sindikata liječnika, poljoprivrednika, učitelja, profesora, akademske zajednice pa sve do poslodavaca. Oni koji to znaju, a to sigurno ministar Linić zna da se proračunski rashodi najbolje mogu dogoditi kada se dogode strukturne reforme. Ali ono što treba znati da se punjenje proračuna događa iz gospodarskih aktivnosti. Sjećam se vrlo dobro da se i ministar Linić ljutio na to kada smo govorili da poreznim presijama je nemoguće se dogoditi da se potaknu domaće ali i inozemne investicije što se sada vidi. U nedostatku svih tih investicija se dogodio pad gospodarskog rasta ali se isto tako dogodio i deficit proračuna što je danas bjelodano. Možda još iz ovog proračuna čega se niste dotakli jesu smanjena sredstva za Hrvate izvan Hrvatske nekih 2,8 milijuna kuna. Mislim da to ništa nije značilo u ovome proračunu i da se ta stavka nije trebala dogoditi a to zapravo govori i o politici ove Vlade prema Hrvatima izvan Hrvatske. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** kolega Babić, mnogi su skresali troškove prenoseći ih praktički u 2015.godinu jer neki rashodi se ne mogu eliminirati jer svako ministarstvo je živo tkivo i funkcionira i samo mu skratite malo dotok pa mu sljedeće godine date malo više. Međutim kao što je gospodarstvo, jačanje gospodarstva jedini način za kvalitetno, kontinuirano i dugoročno punjenje proračuna tako su reforme jedini način za rezanje rashodovne strane proračuna. Ako nismo to u stanju provesti onda bolje zabetonirati rashodovnu stranu proračuna na toj razini i reći sljedeće tri godine nema povećanja rashodovne strane proračuna i gotovo. A sa prihodovnom stranom ćemo se bakćati kako znamo. Međutim ako idete na ovakav način pa kažete da ono što se do sada radilo nije dobro i kažete da će javna poduzeća biti nosioc gospodarskog oporavka, a istovremeno kada vam to paše onda govorite kako je HDZ-ova vlada ostavila kaos u javnim poduzećima, kako ta javna poduzeća ništa ne valjaju i kako je to katastrofa. I onda opet dođe kraj godine i vele ajmo sada uzeti dobit od tih javnih poduzeća. Pa šta je na kraju sada ta istina? Jel istina da će javna poduzeća biti nosioci investicija ako će biti nosioci investicija znači da nisu bili u kaosu. Jel istina to da su ta javna poduzeća u kaosu da ništa ne valjaju? Ako su takva onda ne mogu biti nosioci ovoga. Ako se zbroji ovo prvo i drugo onda nemate od koga uzeti porez na dobit i onda vam je loša prihodovne strane. A što se tiče ovih sredstava koji su uzeti Hrvatima izvan Hrvatske, znate šta možda je premijer mislio to uzeti sa sobom pa dati dolje sa Hrvatima ali oni ga nisu htjeli primiti. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega ja bih rado s vama replicirao po pitanju konkretnog i činjenica. Dakle rekli ste da je prekomjerni deficit kakav nikada nije bio. Vi vrlo dobro znate da smo ESA 95. metodologiju primijenili 2013. godine i da se ona, da je ona izvršena za korekciju četiri godine unazad. I po toj metodologiji jer brojke moramo uspoređivati i rebalanse i deficite između godina i onda jasno se kaže i vidi da 2009. po ESA 95. metodologiji ne bi bio deficit 3,5%, nego 5,3 odnosno 17,4 milijardi. 2010. ne bi bio 4,4 nego 6,4 BDP-a odnosno 20,6 milijardi kuna a 2011. ne 4,3 nego 7,8% BDP-a odnosno 25 milijardi kuna. I to su jasne činjenice usporedive u odnosu na deficit koji je ovim rebalansom a to je 13,5 milijardi, znači nije prekomjerni deficit kakav nikada nije bio po ESA 95 metodologiji. Isto tako rekli ste da nema investitora, da investitori bježe. Da li slučajno? Naravno da ne nego zaslugama Vlade i mjerama ove Vlade. Baš sada je 5 hotelskih tvrtki našlo investitore a 20 godina su bili sufinancirani novcem poreznih obveznika od Vranjica Belvedere, Hotela Podgora, HTP Korčula, Hotela Medena, Hoteli Živogošće. Da li slučajno ili zahvaljujući mjerama ove Vlade farmaceutski sektor je u intenzivnom investicijskom ciklusu 2013./2014. godine preko 2 milijarde kuna.

imate deficit 2011. od 15 milijardi i njemu je nakalemljeno jamstvo u proteklih 9 godina brodogradnje. Isto tako je netko mogao ta jamstva proknjižiti po svih proteklih 9 godina i onda bi bio neznatan rast deficita. Ali recimo neka to bude i tako kao što vi kažete. Iako je deficit bio 15 milijardi ali taj i takav deficit od 15 milijardi iz 2011. je narastao na 21 milijardu i 2013. To je činjenica. I da vi recimo kojim slučajem sada imate tu brodogradnju iz proteklih 10 godina onda bi vaš deficit bio 30 milijardi kuna. I možemo se mi sada loptati ovako ili onako, Ministarstvo financija tih 9 milijardi nije trebalo platiti ni 2012. ni '13. nego kako budu dospijevale rate jedino što plaća u kontinuitetu su kamate. Dakle problem deficita 2014. što su to stvarni životni rashodi u odnosu na stvarne životne prihode koji su takvi kakvi jesu. I to je ključni problem. I kada mi počnemo taj problem sagledavati na takav način i kada si to lijepo pogledamo u špigl pa si to kažemo i postanemo svjesni da se to riješiti bez reformi ne može. Mogu u Ministarstvu kemijati koliko god hoće lijevo, desno, ova kućica, ona kućica ali ako proračunski korisnici ne provedu reformu koja će smanjiti rashod, ako ministarstva koja trebaju otvoriti prostor investitorima ne uklone birokratske prepreke, onda ćemo imati ovo o čemu danas govorimo i to je činjenica. I oko te činjenice mi se možemo politički prepucavati, nabacivati blato jedni po drugima koliko god hoćemo ali to je problem koji nam ostaje. I prema tome, ta priča vi ste imali ovo, vi ste imali ono, znači uspoređujte 15 sa 21 jedino je to ispravno. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Šuker rekli ste da je ovaj rebalans najbolji dokaz kapitulaciji ekonomske politike Vlade Republike Hrvatske, odnosno kukuriku Vlade. Da niste pretjerali govori u prilog i izjava koja je došla iz Europske komisije prije par dana a koju ću u jednom sažetom dijelu pročitati. Dakle, Europska komisija kaže: "Osim prekomjernog deficita zbog kojeg se nalazi pod nadzorom Europske komisije Hrvatska ima i prekomjerne makroekonomske neuravnotežnosti koje također zahtijevaju poseban nadzor i djelotvorne mjere hrvatske Vlade. U dubinskoj analizi hrvatskog gospodarstva tim europskog povjerenika Olli Rehna otkrio je u Hrvatskoj ove makroekonomske neusklađenosti. Izvozni rezultati su u opadanju, tvrtke su prezadužene, javni se dug ubrzano povećava a sve se to događa u kontekstu pada gospodarskog rasta i slabog kapaciteta za prilagodbu.". Drugim riječima Komisija procjenjuje da Hrvatska ima preslab kapacitet, da se reformira i promjeni neusklađenosti koje je vuku prema dolje. Kao rezultat dubinske analize Europska komisija u svom dokumentu o Hrvatskoj spominje kako prema sadašnjim trendovima u izostanku dodatnih mjera Hrvatska riskira da znatno promaši zadane ciljeve za smanjenje prekomjernog deficita u 2014. godini. Dakle, sasvim je jasno da ste bili u pravu kada ste rekli da je riječ o kapitulaciji ekonomske politike kukuriku Vlade. Ali ono što je još gore Hrvatskoj prijeti i mjera prekomjerne neusklađenosti o kojoj će se u Komisiji odlučivati u lipnju mjesecu. Dakle mogli bi mi imati dvije mjere Europske komisije a koje govore u suštini da je ova Vlada nesposobna za izvesti Hrvatsku iz ove situacije. Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Matušić, dakle mi u Hrvatskoj nažalost volimo iz nekakvih izvješća kada nam netko šalje sa strane pročitati samo ono što nam paše a ono što nam ne paše ostaviti, računajući s time da to nitko neće vidjeti. Danas su praktički svi dokumenti dostupni. A postoje dva ako, ako se ostvare Hrvatska će imati gospodarski rast od 0,2%. Jedan ako po ovom rebalansu proračuna je već propao. A Europska komisija je jasno rekla ako Hrvatska i hrvatsko gospodarstvo iskoristi mogućnost korištenja sredstava Europskih fondova onda će se dogoditi 0,2%. I drugi je ako, ako Hrvatska poduzme određene reforme i konsolidaciju državnog proračuna. To što je Europska komisija pohvalila neke stvari, pa moraju nešto reći da je dobro, ne može sve reći da je loše. Međutim, ovo su dva ključna ako. I ponavljam da ovaj prvi ako je daleko opasniji. Jer da su oni koji vode brigu i koji su trebali usmjeriti i hrvatske poduzetnike i jedinice lokalne (regionalne) samouprave da da povuku novce iz proračuna EU onda bi zahtjevi prema Ministarstvu financija bili lakši sigurno za nekoliko milijardi kuna. Zašto? Zato što ti rashodi ne bi više bili trošak državnog proračuna Republike Hrvatske nego bi se financirali iz EU a istovremeno je i tim poduzetnicima i jedinice lokalne samouprave trebalo osigurati kreditnu liniju da praktički mogu isfinancirati te projekte do trenutka dok ne dobiju sredstva iz europskih fondova. Dakle, sve ima svoje zašto, a Europska komisija je nama dala svoja dva ako i ako to ne ostvarimo nećemo imati rast od 0,2%. Kolega Šuker, govorili ste o rashodovnoj strani namijenjenoj gospodarstvu, investicijama, poljoprivredi, drvnoj industriji da su ta sredstva smanjena i da je to o.k. ukoliko Vlada, ministarstva nastoje ta sredstva osigurati iz europskih fondova. U ovom trenutku govorimo o 3 milijarde eura namijenjenih Republici Hrvatskoj iz europskih fondova. Ministarstvo financija i Vlada ispunilo je našu obvezu, mi jesmo uplatili u europski proračun. Međutim, u nekim od rijetkih natječaja koje je ova Vlada uspjela, odnosno ministarstvo objaviti bio je jedan od uvjeta sredstva namijenjena jedinicama lokalne samouprave da 50 km ne smije biti granica susjedne države. Recite mi koja jedinica lokalne samouprave u RH zadovoljava ovaj uvjet? Jedinice lokalne samouprave govorili ste i o PDV-u sa podizanjem na 25%. Svi naši proračuni su praktički sa onih 2% otišli prema državnom proračunu. Govorimo i o razvoju gospodarstva, a onda jedinice lokalne samouprave dat ću vam najsvježiji svoj primjer pregovara sa stranim investitorom, pristane na cijenu od 60 EUR-a po metru kvadratnom, uputi ga na Ministarstvo gospodarstva. Onda ga to isto Ministarstvo gospodarstva preusmjeri u jedan drugi kraj Hrvatske i ponudi mu zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za svega 10 kuna. Koliko je samo tim činom napravljena šteta Republici Hrvatskoj i državnom proračunu? **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Klariću, dakle ima jedna stavka u ovom proračunu gdje se kaže da će se povećati koncesije, a koncesije se u principu neće povećati. Bit će to neznatno povećanje što se tiče iznosa koncesija. Međutim, promijenila se raspodjela, tzv. ključna raspodjela koncesija. Dakle, ono što su prije bilo 50 iliti 50% za jedinice lokalne samouprave najedanput se promijenilo uredbom Vlade, dakle nije bilo mogućnosti da o tome raspravi ovaj Visoki dom se smanjilo na 30%, država je dobila 50%. Dakle, to dokazuje u kakvim problemima je državni proračun. Jer budite sigurni na takav potez bi se teško netko odlučio. Zašto? Pa zato što i u vlastitim redovima ima gradonačelnika i načelnika. Treba i svojim stranačkim kolegama reći čuj ja sam ti uzeo toliko i toliko novaca. To najbolje pokazuje u kakvim problemima je državni proračun. A ovo slanje investitora negdje drugdje pa to je ono uklanjanje birokratskih prepreka. Ako je netko došao investirati u jednu općinu, u jedan grad došao je iz određenih razloga. I ako je njemu ta cijena koju je trebao platiti odgovarala on zna zašto mu je to odgovaralo, zašto ga netko servira negdje drugdje jer to je drugo čitanje. I to je to pitanje nesigurnosti koje investitori ne vole. I onda ako imate unutar dvije godine nekoliko promjena poreznih zakona, ne znate u principu danas ste počeli raditi. Evo recimo otvorili ste restoran na I otvorili ste ga u 6 mjesecu i PDV vam je 10%. I vi temeljem toga radite kalkulaciju i onda nakon 2 mjeseca netko kaže e neće biti više PDV 10%, nego će biti 13%. Pa onda vam kaže je o.k. imaš dobit, na isplaćenu dividendu platit ćeš 12% ali i retroaktivno za neke godine. E sad si ja postavljam pitanje koji će to normalan poslovan čovjek ići u investiciju zbog toga da ne bi platio porez na dividendu?

u Saboru bude ministar financija postavim jedno pitanje. Naime, vi dobro znate, a to ste i sami spominjali da su pojedini poduzetnici u Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi oslobođeni i oprošteni su im deseci milijuna kuna poreznih U isto vrijeme djelatnici Ministarstva financija odnosno Carinske uprave vrše nadzor kod drugih, ostalih poduzetnika koji su u posljednjih nekoliko godina kasnili sa plaćanjem trošarina ali su ih uredno podmirili. Zato što su kasnili plaćali zatezne kamate. Danas djelatnici Carinske uprave za 2009., osmu, devetu, desetu kod tih poduzetnika koji su podmirili svoje obveze i nisu ušli u sustav predstečajnih nagodba dolaze im i napišu im prekršajne naloge i sada plaćaju kazne. Dakle, zamislite nepravde. Nekome se oprašta na desetine milijuna kuna poreznih davanja, a njegovom konkurentu koji je uredno podmirivao obveze, doduše sa nekim kašnjenjem zbog čega je plaćao zateznu kamatu danas im Carinska uprava ulazi u nadzor, piše im gospodine ministre prekršajne naloge i sada plaćaju kazne. Postavlja se pitanje da li temeljem takvog poslovanja takvi poduzetnici čiji su korisnici, čiji su konkurenti, ispričavam se, korisnici po meni nezakonite, odnosno nedopuštene potpore kroz opraštanje plaćanja duga u postupku predstečajne nagodbe da li danas mogu tužiti Ministarstvo financija, pa da i njima država može kroz takvu potporu omogućiti normalno poslovanje. A ne s jedne strane ih se kažnjava što su kasnili premda su platili zateznu kamatu, a drugima se kroz ovaj postupak opraštaju i to bi bilo vrlo interesantno znati kome, i da se ta lista objavi, opraštaju se na desetine milijuna kuna poreznih obveza. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. Da bude pravedna prema svima i da svi plaćaju poreze sukladno svojoj gospodarskoj snazi i moći. A zatezna kamata je oduvijek bila imala svoj da tako kaže kazneni prefiks i ona se plaćala i bila je zbog toga uvijek viša, zbog toga jer netko nije izvršio svoje obveze na vrijeme. I ako netko nije izvršio svoje obveze na vrijeme platio je zateznu kamatu i onda ne vidim zašto bi se protiv takvih ljudi vodio prekršajni postupak. Ali, ono što je možda u predstečajnim nagodbama najbolnije i najteže jest što je sa PDV-om onih koji duguju prema nekome pa su platili PDV pa njima to nije plaćeno i sad u ovim predstečajnim nagodbama itd. on dobije išta ili ništa ili dobije nešto na 5 godina bez kamata. Ali postavlja se pitanje kakav je status tog plaćenog PDV-a na račun? Jer znamo svi da izuzev obrtnika svi praktički PDV plaćaju prema fakturiranoj, a ne prema naplaćenoj vrijednosti. Pa onda ako se išlo na takve pogodbe onda bi bila logična stvar da i za ovaj … dio je država platila PDV nekome tko nešto nije platio, a on je u svojim knjigama pak trebao riješiti problem povrata predporeza tako da tu bude i vuk sit i koza cijela. Međutim, mnogi su se upravo zbog toga našli u problemima jer bi da podmire svoje obveze prema državi zadužili se, prodali imovinu, platili PDV, a svoja potraživanja ne mogu naplatiti zato što neki jamci, povezana društva su donijeli sasvim drugačiji predstečajni plan. Hvala lijepo. Evo čitam u ovim materijalima smanjenje za socijalnu skrb od 23 milijuna, za kulturu 21 i za branitelje 15,5. Evo sad smo na stol dobili i amandmane kolege Đakića. Slažem se potpuno gospodine Šuker s vama da to oni ne zaslužuju, ali očito da je to i neminovnost. Ali istovremeno čitam u medijima i presude. HDZ 30-ak milijuna, bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader 30-ak milijuna pa prema dostupnim podacima i vaše kumče koje je sa svojim tvrtkama zavaljalo uz pomoć bivših i sadašnjih jataka u Hrvatskim šumama i Poreznoj upravi 30-ak milijuna i sve to mi se čini da je samo vrh sante leda, a da se stvari malo protresu mislim da ne bi trebali ni imati rebalans. E sad, vi ste osoba i bili ste osoba od posebnog povjerenja Ive Sanadera, ne vidim zašto ne bi bili i sad. Vi visoko kotirate u HDZ-u i kotirali ste i kotirate. I vi ste imali i imate i sad jedan snažan utjecaj na svoje kumče. Pa ja bih vas zamolio da vi pokušate iskoristiti taj svoj utjecaj, tu svoju snagu da pokušate to odraditi na način da nekako oni to uplate. Ne moraju ni sve uplatiti, nek barem avansiraju. Ali mislim da bi ovo vaše lamentiranje da bi bolje ga iskoristili i da bi bilo kvalitetnije kada biste kroz ovaj način dali svoj doprinos. Hvala lijepa. Gospodine Ronko ne znam o kojem kumčetu govorite, onda neću vam reći, rekao bih vam ono što je rekao kolega Hebrang ali vi ne govorite istinu. Ali, kolega Ronko nečiji drugi kumovi imaju problema sa Hrvatskim šumama. To ste zaboravili. Kolega Ronko s kojim pravom vi držite moralne lekcije? Pa vi ste u trenutku preuzimanja vlasti htjeli …/Govornik se ne razumije./… iz Ministarstva financija 14 milijuna kuna. Izgubili ste sudski spor, htjeli ste naplatiti ono što je vlasništvo Porezne uprave. Izgubili ste sudski spor, hvalili ste se na lokalnom radiju da ste dobili toliko i toliko kamata. Ali kolega Ronko ja vama to nikada dosad nisam rekao i da niste ovako razgovarali ne bih vam ni sad rekao. Jer idete govoriti nešto osobno što naprosto nije istina. Pa Pa mogli ste reći da mislite na kolegu kojeg tako i tako već napadate o-ho-ho ali mi jesmo prijatelji a nismo kumovi. Prema tome, nečiji drugi kumovi imaju problema sa šumama, čovječe Božji. Isto kao što će svačiji hranidbeni lanac doći na red. Ali kažem vam sjetite se ugovor na 14 milijuna u trenutku kad je bilo preuzimanje vlasti. Procjena Porezne uprave je na 12, a procjena sudskog vještaka na 11,8. Sva sreća pa ima pravosuđe koje djeluje neovisno o politici pa je donijelo presudu jer pitaj Boga čije izborne troškove su ti novci trebali podmiriti. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika, Branka Juričev-Martinčev. Hvala lijepo. Pa poštovani kolega Šuker rekli ste da je ovo kapitulacija ekonomske politike. Rekla bih da je to nježno rečeno kolega Šuker. Naime, ovaj rebalans kao i svaki proračun govori o cjelokupnoj politici Vlade, a ovaj rebalans da se iščitati govori što kaže ova Vlada. Naime, iznos predviđen za pripremu projekata za financiranje iz EU fondova smanjen je za četvrtinu. Istovremeno sredstva za plaće i administraciju brojnih ministarstava i agencija je povećan čak i do 45%. Zanimljivo je pročitati jednu stavku naknada osobama izvan radnog odnosa koje su povećane za 800%. Istovremeno imamo naknade nezaposlenima povećane za 321 milijun ili 2,6%. Ne zbog toga što će te naknade biti veće nego zato što ovim priznaje Vlada da imamo daleko više nezaposlenih nego što je to predviđala u studenom prošle godine. Naime, u studenom kad se donosio proračun koji sad mijenjamo bilo je 350 tisuća nezaposlenih. Danas ih imamo 382 tisuće. Ova Vlada se hvali da je 120 tisuća nezaposlenih, da je ovu brojku popravila izbacivanjem 120 tisuća nezaposlenih. Istovremeno na istoj stranici za aktivnu politiku zapošljavanja izdvajamo 177 milijuna manje što je 35% manje nego predviđeno u studenom prošle godine. Mislim da je sramotno ovim rebalansom ova Vlada priznanje da nam već sada za nezaposlene nakon dva i pol mjeseca treba 26% više jer ih imamo daleko više nego što smo to mogli pretpostaviti prošle godine u prosincu, a za zapošljavanje to je za aktivnu politiku odvajamo 35% manje ili 177 milijuna. Zar pametna i odgovorna Vlada ne bi trebala osigurati sredstva za zapošljavanje mlade osobe makar to bilo i za 1600, sramotnih 1600 nego je ostaviti na zavodu i osigurati joj naknadu. Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Vidite, kolegice Juričev da su ministri bili pošteni i korektni prilikom izrade proračuna onda nam vjerojatno ovaj rebalans proračuna ne bi trebao. Zašto? Zato što bi onaj proračun za koga su svi znali u trenutku kad je donošen naprosto ne vrijedi ništa da je u zraku, takav kakav je i sad imamo nekakve ne rezonske promjene jer koja logika je u roku od dva mjeseca povećavati troškove za nezaposlene za 321 milijun kuna. Da li je to bio strah da se prizna koliko je nezaposlenih ili aktivna politika zapošljavanja. Međutim, vi ste rekli ključnu stvar, a to je za četvrtinu ili za 25% smanjenje sredstava domaće komponente za EU fondove. Mi moramo shvatiti, nama Europa nije trošak nego nam je mogućnost da povučemo novce i da smanjimo rashodovnu stranu proračuna, da kažemo jednim običnim pučkim jezikom, da nas svaki Hrvat razumije. A s obzirom da nisu pripremljeni ni državne institucije ni jedinice lokalne samouprave a one koje su pripremljene naprosto nemaju prostora jer moraju čekati neke druge a da ne govorim o poduzetnicima, onda imamo situaciju da ono što se trebalo financirati iz EU fondova se nažalost nalazi na rashodovnoj strani proračuna i onda je proračun u ovakvim problemima kakvim je, a vjerojatno da se išlo na to, onda bi to nametnula samo po sebi određene strukturne reforme i promjene koje se naprosto ne mogu izbjeći, one se moraju dogoditi. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Šuker, vi ste vrlo dobro primijetili da se zapravo problemi državnog proračuna odnosno planiranje državnog proračuna reflektira i na proračune jedinica lokalne samouprave. Točnije rečeno, mi jedinicama lokalne samouprave a reći ću vam zašto to govorim, primjerice gradovima umjesto da ih jačamo, dajemo im zaduženja a prilikom rebalansa proračuna dovodimo ih u neravnopravan položaj jer dajući im zaduženja zapravo ih ne pitamo za njihovo mišljenje kada im smanjujemo sredstva. Pa tako udruga gradova čiji predsjednik gospodin Željko Turk, upozorava evo moram reći da su me to zamolili i kolege iz mnogih SDp-ovih gradova da ovo kažem. dakle, riječ je o sredstvima za plaće službenika koje su jedinice lokalne samouprave preuzele od države a radi na poslovima izdavanja akata vezanim uz gradnju. Bile su plaće na razini 45 milijuna kuna osigurane u državnom proračunu od 2008.-2012. i doznačena su sredstva. Međutim, prijedlogom državno proračuna 2014. odnosno sadašnjim izmjenama i dopunama ta su sredstva umanjena na 12 milijuna kuna. Kako da jedinice lokalne samouprave planiraju svoje proračune, kako da uopće ljudi rade, dakle dajemo im s jedne strane zaduženja, s druge strane im, ne pitamo ih za mišljenje i uzimamo im sredstva. A ne uzimamo sredstva od primjerice 24,5 milijuna kuna za usluge savjetnika za privatizaciju Croatia osiguranja. Teško da će itko tko objasniti ovo čelnicima gradova kojima smo nametnuli ove obveze, smanjili smo im gotovo duplo sredstva a onda ćemo reći ne, treba nam taj novac, da bismo platili neke savjetnike ili da bismo kupili nove automobile kao što još uvijek stoji u nekim stavkama rebalansa što je gotovo nevjerojatno. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolegice Glavak, jedinice lokalne samouprave sastavile su proces reforme koje se moraju dogoditi u ovoj državi jer jedinice lokalne samouprave i resorna ministarstva naprosto moraju vidjeti koje poslove bi bilo bolje spustiti na jedinice lokalne samouprave da se kvalitetnije i bolje obavljaju a istovremeno ako im spuštate obveze onda im treba spustiti i pravo, i kad bi postojao takav parterski reformatorski odnos onda se ne bi događalo prema jedinicama lokalne samouprave ovo što se događa. Međutim, kako se priča o svemu ovome skupa, najbolje vam izgleda priča s ovim novo nabavljenim autima. Točno se zna kako to ide preko središnjeg ureda za javnu nabavu. Onaj tko ima potrebu je vjerojatno osigurao sredstva u svom proračunu i temeljem toga je prijavio javnu nabavu i ne može se dogoditi kad se kupe auti koji su ovako nepodobni za javnost da netko kaže ti auti će otići u jedno ministarstvo. Pa kako će otići u to ministarstvo ako oni nemaju novaca za financiranje tih auta a to jasno pokazuje kako oni koji bi itekako trebali znati kako funkcionira sustav kad ih malo javnost stisne ne znaju više gdje im je glava, a gdje im je rep. Posljednja replika prije stanke, Damir Tomić. **Tomić, Kolega Šuker, evo samo jedna mala digresija prije nego što krenem s replikom, primijetio sam da vam HDZ-ovci samo postavljaju pitanja, nisu vam uopće replicirali, ali ja hoću. Rekli ste da ovakva politika je dovela do 380 tisuća nezaposlenih. Ja vas moram podsjetiti na dva perioda hrvatske politike i to je prvi period, to su 90., famozna pretvorba i privatizacija koja je ugasila 300 tisuća radnih mjesta i tu vam moram reći na primjeru grada Đakova u kojem ste ugasili PIK koji zapošljava preko 3 tisuće ljudi, nema ih, nema tih 3 tisuće ljudi, 3 i pol tisuće je nezaposleno sada u Đakovu, to je direktna posljedica. Drugi period po meni ključan su godine Ive Sanadera i potkradanje vlastitih građana. Zar mislite da je potkradanja vlastitih građana se nije odrazilo na nezaposlenost? Ja mislim da je. Što se tiče ove klime koju ste vi uporno htjeli ugasiti, bojali ste se svega što imalo miriši na socijalizam. PIK-ovi su vam smetali, zadruge su vam smetale, a sada svi vidimo koliko je to bilo pogrešno. I za kraj, moram vam to reći, vi ste na kraju svojeg izlaganja rekli da ova Vlada ima kvazi mjere. Ja nažalost na vašu stranku gledam kao na kvazi domoljube. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad gledajte, kolega Tomiću, čovjek bi mogao svašta reći što je kvazi. Ako ćemo se ovako nerezonski dobacivati na poštene ljude koji su pripadnici pojedinih političkih stranaka, onda najbolje to kvazi govori o onome tko je to rekao, a meni ne pada na pamet to reći za članove SDP-a, da su kvazi nečega jer ih poštujem kao ljude, kao građane RH. Dakle, to je jedna stvar. A što se tiče pretvorbe i privatizacije, vjerujete mi kolega Tomiću, u životu nisam imao ni jednu dionicu, u toj pretvorbi i privatizaciji svi su prsti unutra. Imate puno onih koji su bili istaknuti članovi partije pa su iskoristili blagodati pretvorbe i privatizacije i onda se ukrpali u vladajuću stranku kao što su neki ušli i kod vas u stranku sada kad ste došli na vlast. Prema tome, opet ime i prezime, a isto tako ja bih stvarno volio oko tih 200 obitelji o kojima se priča, ajmo sada izlistati 200 najbogatijih Hrvata pa da vidimo kojoj političkoj opciji pripadaju u ovom trenutku, najviše njih ne pripada niti jednoj političkoj opciji, ali da vidimo kojoj su političkoj opciji pripadali i da li su pripadali do 90-e. Ali kada govorimo o toj pretvorbi i privatizaciji, nemojte zaboraviti zakon Ante Markovića. I tadašnji svi direktori poduzeća i direktori banaka koji su sudjelovali u pretvorbi i privatizaciji su bili članovi saveza komunista jer drugačije nisu mogli biti to što jesu i meni ne pada na pamet reći da je SDP izvršio privatizaciju. Pustite vi to, ali imovinu niste od SDP-a bacili, nekakve hotele ste uredno prodali vani i došlo na žiro račun SDP-a. Ali ponavljam, okanimo se teških riječi što se tiče poštenih članova svake političke stranke. Nemojmo njih vrijeđati jer oni vrlo teško žive i mislim da zbog njih nije pošteno ovakvu raspravu voditi. Mi se možemo ovdje pa čak nije lijepo ni pošteno da se međusobno nabacujemo po blatu ako nemamo argumenata.